pred samostojno Slovenijo. To cenim, upam, da ne boste deležni kakšne ostre obdelave od svojih političnih somišljenikov. Dejstvo pa je, da tisto, kar ste zgrešili, je pa naslednje. V socializmu je bil zdravstveni sistem kar korektno urejen, marsikomu tudi za zgled. In ljudje so čutili, da ko potrebujejo zdravnika, pridejo tudi do težkih operacij. In kot drugo, čutila se je neka enakost, ki si jo tako zelo želim. težava je, da vseh teh pridobitev socializma nismo znali nadgraditi in izboljšati, ampak se jih zadnjih 30 let skuša razgraditi. Ob tem je slovenski zdravstveni sistem na marsikateri točki še vedno dober ali zelo dober in tudi zelo konkurenčen v primerjavi z drugimi. In jaz ne bi rad, da se kar naprej pljuva po zdravstvenem sistemu, po zdravnicah in zdravnikih, po zdravnicah in zdravnikih, po medicinskem osebju, zdravstvenem osebju, medicinskih sestrah, tehnikih in podobno. Težava je pa naslednja. Prva težava, s katero se ubada tudi današnji zakon, je, da financiramo tudi v relativnem in absolutnem znesku relativno malo v slovenski zdravstveni sistem. O tem vse številke govorijo, to ni stvar ideološke debate, da levi in desni verjamemo ali ne. Malo financiramo. Ob tem je pa še eno dejstvo, da pa sploh država minimalno financira v primerjavi z državami, ki bi jim radi bili podobni. Če financiraš malo in premalo, pričakovati potem, da bo dolgoročno vrhunska usluga, enostavno ne gre.

Torej financiramo premalo. Kar moram še povedati, zakaj tako opazujemo javno financiranje in zakaj imamo mi na tej strani toliko pomislekov proti zavarovalnicam. Poglejte samo odgovore na moja poslanska vprašanja, ki sem jih postavljal, kje je denar, ker se je lansko leto zbralo dosti denarja, storitev je bilo pa veliko manj financiranih s strani zasebnih zdravstvenih zavarovalnic. Potem sem, hvala bogu, odkril teh 62 milijonov, deponiranih na rezervacijah; upam, da bo to v celoti izkoriščeno. Ampak še ena druga stvar. Če boste pogledali odgovore na poslanska vprašanja – so zelo korektni odgovori in tu se moram ministru za finance zahvaliti –, kaj razkrijejo. Razkrijejo, da če zbira državni zavod za zdravstveno zavarovanje denar in ga potem pošilja v zdravstvo za svoje delovanje, menedžiranje in vse ostalo, kar počne, potrebuje samo 1,3 %. Če kakšno promilo zgrešim, mi prosim oprostite. Izjemno malo ima torej teh režijskih stroškov in podobno. Velika večina denarja gre nazaj v zdravstvo ter za vse ostalo, za kar se denar nabira. Ko pa zbirajo zasebne zdravstvene zavarovalnice, mene ne moti dobiček, saj dobiček, ki ga prikazujejo, ni tako zelo velik, 10 ali 16 milijonov, pa še država, če je racionalna, pobere davek na dobiček. Težava je v tem, ker neverjetno velike številke uporabijo za lastno delovanje. In tu se ne pogovarjamo o 1 %, pogovarjamo se o več kot 8 % denarja, ki bi moral iti v zdravstvo, pa ne gre v zdravstvo. Zato je naš skupni predlog bil – in tudi to je bil eden od razlogov, pri tem se pa strinjam z Miho –, da je verjetno prejšnja koalicija razpadla, ker je vpliv na posamezne dele političnega prostora teh, ki želijo obdržati zasebne zavarovalnice, tako zelo velik. Pa mene ne motijo zasebne zavarovalnice, če se tam ljudje zavarujemo za neke dodatne usluge, ampak dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri nas je v bistvu, pa če si priznamo ali ne, enostavno oblika obveznega. Vsak mora biti zavarovan, kajti če ni in če pride do resne bolezni, je enostavno financirati ne more. In je to torej neka oblika obveznega. Jaz ne vem, kaj je bilo v preteklosti, razen tega, da je takrat že zmanjkovalo denarja v splošni, torej v javni blagajni. In ker niso upali prispevka dvigniti, so uvedli to nesrečno obliko dopolnilnega, ki je pa obvezna oblika. Torej če bomo to uspeli rešiti; pri tej vladi sicer ne, ker ima drugačen ideološki predznak in bi rada vse dala na zasebne, pa pozablja, da potem zasebne bodo 8 % zbranega denarja porabile za menedžiranje, pa še njihov legitimni cilj je dobiček. Druga zadeva, ki jo želim povedati. Jaz sem prvi, ki se zavedam, da največji sovražnik javnega zdravstva je javno zdravstvo samo sebi. Saj to vsi vemo. Isto kot največji sovražnik javnega šolstva je javno šolstvo samemu sebi. Če bi javno zdravstvo delalo zelo učinkovito, bleščeče in ne bi bilo takšnih in drugačnih odklonov, bi splošna javnost, ki na koncu kljub vsemu odloča, bila velik pristaš javnega zdravstva kakor javnega šolstva še vnaprej. Z vsako afero, z vsako anomalijo, ki se ne reši, podpora javnemu zdravstvu pada, težava pa je naslednja, da tisti, ki potem ga več ne podpirajo, ne vedo, recimo kaj pomeni amerikanizacija zdravstva, ker nimajo izkušnje s tem. Ko pa prideš v amerikanizacijo zdravstva, pa več ni povratka nazaj. Jaz bi si silno želel, da bi se v bistvu več naredilo v to, da bi bilo javno zdravstvo bistveno bolj učinkovito. Vem, da na desni strani radi očitate – saj ste bili ves čas na oblasti. Pa mimogrede, jaz sem znotraj politike od maja 2010 pa ni bila vedno ta stran na oblasti, bila je tudi druga stran na oblasti. Nehajmo s tem. Ampak dejstvo je, da zadnji resni poskus, pa sem v tistih vladah, kjer sem bil, prosil ves čas, da to naredijo, je bil v času vlade Boruta Pahorja minister gospod Dorjan Marušič, ampak on ni bil pristojen za Zakon o zavodih, bila je pristojna gospa Irma Krebs Pavlinič – upam, da sem pravilno izgovoril oba priimka –, ki je zmogla, da je naredila spremembo Zakona o zavodih, da bi vodenje zavodov, tudi zdravstvenih, pa ne samo zdravstvenih, postalo bolj učinkovito ter da bi bili državljanke in državljani ponovno ponosni na delovanje slovenskih bolnišnic, univerz in vsega ostalega, kar ta zakon ureja. Tisti zakon je bil v veliki meri usklajen, so pa očitno bili tudi tam neki silni lobistični pritiski, da ni bil nikoli sprejet. Milojka Kolar, ki je bila naslednja zdravstvena ministrica, s katero sem se lahko pogovarjal, je imela željo, ni je pa realizirala, ker je videla, da ni neke splošne želje, da gre ta zakon naprej, da bi ga naredila za zdravstvo. Če bi to uspela narediti, bi veliko naredila. Če hočemo, pa mislim, da mora biti skupna želja, da javno zdravstvo utrdimo, mi bi morali narediti tako, da bi bilo bolj učinkovito. Torej ta zakon potegniti iz predala, pogledati tisto, kar je dobro, pogledati tudi tisto, kar ni dobro, ker tudi take stvari so v tem času, sigurno smo že tako daleč prišli, in potem s tem omogočiti, da bi se javne zdravstvene ustanove vodile bolj učinkovito. Tisto, kar mene definitivno moti in ne razumem, je pa naslednje. Ko mi financiramo v tisti del javnega zdravstva, ki niso koncesionarji, mimogrede, čeprav sem na levi strani, jaz do koncesionarjev nimam negativnega prizvoka. Poznam marsikoga, je pač izkoristil možnost, ki je bila, in moram reči, da kolikor sam poznam posamezne koncesionarje, dosti pa jih ne poznam, to pa le moram povedati, vidim samo številke, ugotavljam, da so izjemno učinkoviti, da recimo v neki enoti časa, ali je to en teden, en dan, pa še sedaj ne razumem, kako je možno, ker ljudje so ljudje, naredijo več kakor v javnem zdravstvu, v recimo državnih bolnišnicah, lahko rečem državne, ker država v njih financira. Pa so isti ljudje, dopoldne tukaj, popoldne tam. Ampak ali veste, kaj to pomeni? To pomeni, da v bistvu je vodenje pri koncesionarjih bolj učinkovito, so v končni fazi tudi manjše ustanove in seveda moraš nekaj narediti in dovolj, da moraš narediti. V državnih bolnišnicah pa je odvisno od lastne, osebne motivacije. To je tisto, kar je tudi gospod Samo Fakin ugotovil, kako velike razlike pri posameznih izvajalcih so, pa so enako plačani v resnici. Ampak tega mi ne bomo naredili in rešili na način, da bomo v bistvu denar javnemu zdravstvu odtegovali pa ga dajali v zasebno zdravstvo, tega ne bomo rešili. S tem bomo v javnem zdravstvu naredili samo še večjo krizo. Mi se moramo zavedati, da v bistvu dajemo v zdravstvo premalo denarja. jaz se povsem strinjam, da glede na to, kar sem bral pa videl, okej, v parlamentu je večinoma tako ali tako politično preigravanje sem pa tja. Ko slišiš neke močne obtožbe, jaz ne vem, če držijo ali ne, ko včasih letijo, ampak ko pa bereš recimo časopise, strokovna mnenja in podobno, ugotoviš, da je treba javno naročanje urediti. In da v In da v celoti sprejemam sistem, ki so ga predlagali zdravniki, mislim, da je osem ali devet zdravnikov; mislim, da so v skupini zdravstvo.si. Upam, da nisem napačno izgovoril, ampak ideja je fenomenalna. rekli? Oni so rekli, v bistvu vzemimo sistem referenčnih cen v nekih državah, ki jih cenimo, in referenčne cene pomenijo, da ko mi nabavljamo zdravstvene aparature, material, karkoli, v bistvu se morajo nabave v bolnišnicah, v domovih gibati znotraj teh referenčnih cen. Drugače so pa dali neko drugo rešitev. In meni ni bilo super, ko sem potem prebiral razloge, so jih tudi javno objavili, sem potem tudi takoj, ko sem videl, da v bistvu jim ni uspelo prepričati vladne administracije, da je ta ideja dobra, sem jih javno preko pisnega poslanskega vprašanja podprl, vem, da so me potem dva ali trije celo podpirali. Na moji strani je bilo celo od koga slišati čudno vprašanje – Ej, pozitivno te omenja zdravnik, ki se je ves čas družil z desnimi. Ja, pa kaj, to pa meni res ni pomembno, ali je desni ali levi zdravnik, meni je pomembno, da je zdravnik, ki dela v skladu s svojo s svojo prisego in da dela dobro v korist pacientov, tako kot mora. In to, kar je zanimivo, ta sistem, ki so ga oni predlagali, in skozi moje oči je rešitev marsičesa, ni bil sprejet. Jaz upam, da o tem, ko zdaj v bistvu sprašujemo, pa je to postala tudi javna tema, da si bomo kot politika pa le premislili. Če kdo, imajo zdravniki, ki so opazovali vso korupcijo in potencialno korupcijo, včasih mogoče niti ni korupcija, ampak je samo nespretnost, neveščost dela, verjetno, če kdo, oni vidijo, kaj se dela narobe; in če so pripravljeni pomagati, dajmo jim prisluhniti. Ampak ponovno se vračam k javnim, k državnim ustanovam.

Zdaj si zamislite, tudi z državnim denarjem so izgrajeni prostori, kupljene mize, operacijske, in ne vem kaj še vse, kakšne drage aparature naročene, kakšne stanejo tudi čez milijon evrov, so kupljene. In človek bi racionalno pričakoval, da potem v teh državnih prostorih so te aparature izkoriščene, ne vem, nekatere bi morale biti tudi recimo 80-odstotno. To v praksi pomeni, da bi redno delo, delo, ena moja sorodnica je delala v kliničnem centru v Nemčiji in mi je nekaj zelo zanimivega povedala. Je rekla: Veš, pri nas zdravniki nimajo težave nabaviti aparaturo, ampak če je ne uporabljajo, so pa že bivši. Kaj je hotela povedati? V tem kliničnem centru, ne bom zdaj imena govoril, ker ni tako pomembno, ko nabavijo aparaturo, se točno ve, da dragi zdravstveni pregledi za ljudi, ki so v bolnišnicah, bodo potekali čez noč, redno delo pa poteka ves čas dopoldan in popoldan. In ko prebiramo v slovenskih bolnišnicah, kako so drage aparature izkoriščene samo, če so, eno izmeno, marsikdaj pa tudi to ne, potem mora biti kontra vprašanje, kaj v teh javnih ustanovah narediti, da če že imamo drage aparature, pa morajo biti, da so izkoriščene 60-odstotno, 80-odstotno. O tem bi jaz želel, da se pogovarjamo, pa se sploh ne pogovarjamo. Pogovarjamo se samo o tem, kaj narediti, da delo vzeti iz državnih bolnišnic in jih dati v zasebne roke. To je pa tako napačna pot, ampak ljudje, ker nimajo izkušenj z amerikanizacijo sistema, seveda mislijo, ker so nezadovoljni s kakšno obliko javnega dela – Ej, bo v privatnem boljše. Ne bo, poglejte v tujino in dajmo vsi skupaj narediti, da bo javni del, torej tudi državne bolnišnice delale maksimalno dobro, učinkovito naprej, pa bolj financirati bo treba. Hvala.

da se 30 let nazaj pa v časih, ko smo študirali tako ona kot jaz, do danes se v prostorskem smislu oziroma tudi v potrebnih kadrih, če je potreba kadrov v javnem zdravstvenem sistemu, kar se dogaja, ni spremenilo nič, da so to kritične točke, ki jih je treba nasloviti. Moram reči, da se s tem strinjam, in upam, da sem pravilno citiral vaše besede. Čeprav, gospa državna sekretarka, jaz bom pa naprej rekel, za to, da pa zagotovimo dovolj kadra v javnem zdravstvenem sistemu, in kot je kolega Židan rekel, da bodo kapacitete polno funkcionirale 24 ur na dan, če so potrebe po zdravstvenih storitvah take v naši državi, je pa treba zagotoviti zdravstvenemu sistemu več denarja. In denar ne more biti odvisen samo od prispevkov pa dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Vir financiranja mora biti stabilen. Stabilen takrat, tudi če je kriza, če so zdravstvene potrebe velike, mora zagotoviti denar. Prioritetno, pred orožjem, pred dragimi zasebnimi zavarovalnicami, pred nepotrebnimi davčnimi reformami, ki bodo odnesle ogromno prihodkov javnim financam. Kot je razvidno iz podatkov Evropske komisije – pazite, Evropske komisije – in tudi našega NIJZ,

prav tako pa pada delež javnih virov, ki so namenjeni za zdravstvo. In glede na relativno rast BDP to pomeni, da je za zdravstvo namenjeno vse manj. Če smo leta 2010 dali 8,6 % BDP, damo danes 7,9 %, potrebe so pa večje pa še bolj stari smo. Tudi jaz. Javna sredstva so bila leta 2010 po evropskih podatkih v Sloveniji za zdravstvo 6,3 % BDP, danes pa 5,8 oziroma od 7,9 % BDP, ki ga damo za zdravstvo, 2,1 % moramo zagotoviti iz lastnih žepov, pri tem da je ogromna, celo velika večina ljudi v tej državi če že ne pod pragom revščine, ampak malo nad pragom revščine. Od kod naj si ti ljudje zagotovijo denar?! In rekel bi tole, na potrebo po na potrebo po finančno stabilnem financiranju zdravstva v Sloveniji nas opozarjajo ti podatki, predvsem potrebe po zdravju ljudi v Sloveniji, to je prva zaveza, ki si jo moramo zadati, da jo rešujemo, zdravje ljudi v Sloveniji in s tem tudi njihova življenja. Predvsem pa tudi Poročilo Evropske komisije o državi Sloveniji leta 2020, kjer piše, da se odhodki za zdravstvo povečujejo, financiranje pa je izrazito ciklično in pada in je premalo. Pazite, EU nas opozarja. Slovenska demokratska stranka, ali ste si tudi tukaj v nasprotju s Komisijo? In rad bi tole rekel, odvisnost zdravstvenega sistema od prispevkov pomeni, da je sistem na ravni financiranja izredno cikličen. Za sistem, kot je pa zdravstveni, ni pa nobene cikličnosti. Tam je treba zdravstveno dejavnost izvajati ali pa ugotoviti, da ljudem moramo vrata zapreti, tega pa verjetno v tej Sloveniji ne bomo naredili. Zato mislim, da je treba podpreti to proračunsko varovalko notri zaradi ljudi. In še tole, gospa državna sekretarka, ko ste rekli, zakon bo vplival na fiskalno vzdržnost. Bomo pa prerazporedili sredstva v proračunu Republike Slovenije. Na prvem mestu mora biti človek in da se mu zagotovi zdravstvena pomoč. pomoč. V protikoronskih ukrepih se je vlada sklicevala vseskozi zlasti na to, da je izpostavljala, da moramo najprej upoštevati pravico človeka do zdravja, do življenja. Ja, zato pa zagotovimo denar, da bo to mogoče. še samo tole bi na koncu rekel. Žal predstavnik Stranke Alenke Bratušek je rekel, da takšnih obvez v Sloveniji, kot jih zdajle v Levici predlagamo to predlaga stroka, to predlagajo vsi, ki se minimalno spoznajo na finančne razmere v zdravstvu –, je rekel, da tega si v Sloveniji ne moremo privoščiti. Jaz ga bom pa vprašal, z vsem spoštovanjem do njega. Kaj pa je alternativa tega, da si tega ne moremo privoščiti, da za javno zdravstvo ne bo dovolj denarja, da bo to nedostopno, da bo to preprosto razpadlo? Ali se zaveda, kakšne posledice temu sledijo? Zato mislim, da bi morali danes enotno v tem državnem zboru podpreti

Hvala. Ob razpravi poslanca sem vesela, da poznate podatke iz evropskih držav, da poznate poročilo OECD pa Evropske komisije; in upam, da ste to v celoti prebrali. Upam, da vam je to tudi podlaga za širše razmišljanje. Zdravstvene sisteme imamo različne, to je v pristojnosti države, bi veljalo, da se Slovenija zgleduje po dobrih modelih, po evropski pravni praksi. Izpostavila bi Švedsko, Nizozemsko, Avstrijo. Imamo kup dobrih modelov in glede na to, da 30 let nismo naredili premika, bi res veljalo vse dobro preštudirati in izbrati najboljše modele, ki jih Evropa ima na dlani. Hvala lepa. Predlagatelj Miha Kordiš, izvolite. MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala. Seveda je zdravstveni sistem razmeroma kompleksen, ampak spet se nam ni treba pogovarjati o raketni znanosti, če verjamemo v to, da je zdravje človeka njegova pravica, ne pa da gre za biznis, to kot prvo. Kot drugo; ena stvar, ki je ni treba preštudirati, se je pa treba po njej vzorovati, je, kje imajo razvitejše zahodne države postavljeno politično prioriteto financiranja zdravstva iz javnih virov. Prej sem vam navedel podatek – 5,9 % BDP je obseg javnih sredstev, ki ga v zdravstvu namenjamo v Sloveniji, 7,2 % BDP je obseg javnih sredstev, ki ga namenjajo v povprečju razvitih držav Evropske unije. Govorimo o odstotku BDP, se pravi, da ni na stvari, ali je neka država revnejša ali je bogatejša, ampak kakšno prioriteto in kakšen poudarek daje na financiranje zdravstva iz javnih virov. Če se hočemo z razvitimi primerjati na tem mestu in če jih želimo dohiteti, potem bi morali na letni ravni investirati v javni zdravstveni sistem dodatnih 500 oziroma 600 milijonov evrov iz proračuna. Toliko je razlika v odstotku BDP med 5,9 in 7,2, kolikor bi morali nameniti. Zakaj tega politični esteblišment ne dela? Ker mu zdravstvo ni prioriteta. V Levici bi radi ta trend obrnili, stvari postavili na svoje mesto, državljankam in državljanom zagotovili kakovostno zdravstveno oskrbo in s tega vidika tudi predlagamo proračunsko varovalko za financiranje javne zdravstvene blagajne, ki je plačnik materiala in storitev v slovenskem zdravstvu, da če je v bolnišnicah dodatni prostor, dodatna mašinerija in kader, pa se iz prispevkov v blagajno ne steče dovolj denarja, potem naj vskoči in dofinancira država. In čakalne vrste se bodo skrajšale.

Naš predlog, čeprav je debata šla zelo na široko, v bistvu predlaga eno stvar, in to je, da zdravstvo ne sme biti odvisno od gospodarskih ciklov, ker trenutno je situacija pri nas naslednja. Pride gospodarska kriza, firme odpuščajo ali pa se zapirajo, ljudje so brezposelni, manj je plačanih prispevkov in ker je manj plačanih prispevkov, se zoži zdravstvena blagajna. In zato zdravstvena blagajna zmore pokriti manj operacij, manj pregledov, kot jih je prej. Zdravje v naši državi pod sistemom, kot ga poznamo sedaj, je odvisno od gospodarskega cikla. V krizah je naša zdravstvena blagajna zmožna financirati manj kot v časih debelih krav gospodarskega razcveta. In to dvoje je treba razvezati, še posebej, ker vemo, da kriza prihaja. Imeli smo covid-19 v letu 2020, imamo covid-19 v letu 2021, ampak vsak, ki si lahko pogleda javno dostopne podatke o tem, kaj se je v tem času dogajalo v zdravstvu, lahko vidi, da se resna kriza na na zdravstvenem področju šele pripravlja. Onkološki inštitut je že v prvi polovici lanskega leta poročal, da je bilo bistveno manj odkritih rakavih obolenj v letu 2020, kot jih je bilo leto prej, in vse številke gredo v to smer. V letu 2020 – pa govorim samo za prvo polovico, niti ne za drugo, kjer so se stvari še zaostrile – je bilo kar 19 % manj obravnav v specialistični ambulanti kot eno leto prej. Bilo je 13 % manj bolnišničnih obravnav kot leto prej. Če pogledate na zdravstvenem portalu ali pa v podatkih NIJZ, boste videli, da je praktično pri vseh boleznih za okoli 10, 15, 20, nekje tudi 25 % padlo število pregledov ali pa obravnav. Vemo, da zdravje ni stvar, ki bi se kar sama od sebe popravila. Ljudje, ki niso prišli pravočasno do pregleda, se bodo verjetno čez nekaj mesecev ali pa čez leto vrnili k zdravniku s hujšimi težavami, kot so jih imeli leto prej; in naše zdravstvo na to ni pripravljeno. Zato pravimo, da če hočemo ohraniti javno zdravstvo, če hočemo ohraniti to zdravstvo dostopno, je treba omogočiti, da se zdravstvo v naslednjem obdobju pokrije iz proračuna. Denar tukaj ne bi smel biti problem. Država je porabila do zdaj, v letu 2020 in 2021, okoli 7 milijard evrov za boj proti korona krizi in zdaj se tukaj pogovarjamo o tem, ali smo pripravljeni razpreti mošnjiček, zato da bomo zdravstvo ohranil javno in vsem dostopno. Jaz mislim, da tukaj mora biti odgovor enoznačen, na prvem mestu mora biti človek. Ne vem, kako si lahko predstavljamo državo, ki ima zapisano v svoji Ustavi, da je socialna, kjer vsi govorimo, da je ta država zgrajena na medsebojni solidarnosti, da bomo gledali, kako se nam čakalne čakalne dobe daljšajo, da bomo gledali, kako ljudje ne bodo prihajali do pravočasnih pregledov, obravnav, posegov, in da bomo rekli – oprostite, ampak proračun dodatnih stroškov za zdravstvo ne bo pokril. Mislim, da se to vsem, ne glede na politično barvo, mora zdeti enako nesprejemljivo. To se zdi nesprejemljivo konec koncev tudi Zavodu za zdravstveno zavarovanje, ki je naš zakon, prvič ko so začeli zvoniti ti alarmi, to je bilo junija lansko leto in smo mi ta zakon prvič vlagali, tudi javno podprl. Rekli so – potrebujemo dodatna sredstva, ker je jasno, da kriza v zdravstvu prihaja. Ljudje, ki v zadnjih dveh letih niso prišli do obravnav ali pa niso prišli pravočasno do obravnav, se bodo vrnil, naše zdravstvo pa ne bo imelo denarja, da bi jim preglede in posege zagotovilo. Vem, da denar ni edini problem v zdravstvu. So seveda tukaj tudi organizacijski problemi in ostale stvari, ki jih bomo morali rešiti, ampak denar konec koncev je nekako kontekst, znotraj katerega moramo tudi razumeti, kaj lahko naše zdravstvo nudi in česa ne. Kot je prej kolega iz LMŠ že zelo jasno povedal, v Sloveniji na prebivalca letno zberemo približno 2 tisoč evrov za zdravstvo, v Avstriji in Nemčiji zberejo enkrat več, 4 tisoč evrov za zdravstvo na leto, pri čemer gre pri nas tisoč evrov za plače, tisoč evrov za investicije, v Avstriji in Nemčiji gre 2 tisoč evrov za plače, 2 tisoč za investicije; in zato imajo tam seveda, primerjalno gledano, toliko boljše zdravstvene storitve za svoje prebivalce. Kakorkoli, kot rečeno, na prvem mestu nam mora biti človek, na prvem mestu nam mora biti družbena solidarnost in ne smemo si privoščiti, da se zbudimo v državi, kjer bomo zaradi pomanjkanja sredstev ljudem odtegnili osnovno človekovo pravico; in to je pravica do zdravja. Zato bom seveda tudi sam zakon podprl in apeliram na vse ostale, da ne glede na razprave in jasne opredelitve o svojih pozicijah do glasovanja še enkrat razmislite. Besedo ima državna sekretarka Alenka Forte. ALENKA FORTE: Hvala. Poslancu gospodu Luki Mescu. Obžalujem samo, da včeraj ob obravnavi interventnega zakona niste tako pogosto postavljali v središče človeka in njegovih potreb, da ste se bolj bojevali za status javnih zavodov in niste izpostavljali človeka in njegovih potreb. Hvala, da ste to naredil danes. Hvala za besedo, predsedujoči. Ko v Levici rečemo, da je na prvo mesto treba postaviti človeka v zdravstvu, to pomeni, da je zdravstvena oskrba nekoga njegova pravica kot človekova pravica. Nekaj, kamor greš z zdravstveno kartico, ne greš tja z bančno kartico, nekaj, kaj izvajajo inštitucije zaradi tega, ker imajo družbeni mandat za zdravljenje; in ne da se zdravljenje opravlja kot biznis, na katerem bo nekdo zaslužil. Ko oblast govori o tem, da je v središče treba postaviti človeka, je to samo ena izmed različic variante, da mora denar slediti pacientu oziroma da se morajo javna sredstva pretovarjati v zasebne žepe. S proračunsko varovalko, vgrajeno v zdravstveno blagajno, se seveda zmanjša manevrski prostor, ki ga oblast ima za privatizacijo zdravstva, zato tudi tej varovalki nasprotuje. Ker če se v splošnem dogovoru ugotovi, da imajo bolnišnice proste kapacitete, kadrovske in prostorske, je tu država, da te proste kapacitete mobilizira in financira, to pomeni proračunska varovalka. Proračunska varovalka pomeni pa tudi to, da je financiranje slovenskega zdravstva bistveno manj na udaru takšnih in drugačnih kriz kapitalizma. Sistem financiranja zdravstvene blagajne bazira na vplačanih prispevkih. Ti prispevki so seveda vezani na zaposlitve, na število delovnih mest, na pogodbe o zaposlitvi, višino plač in tako dalje. In kaj se zgodi, ko pride kapitalizem v krizo? Gospodarstvo se skrči, število delovnih mest se zmanjša, vplačila z naslova prispevkov v slovensko zdravstvo pa zato upadejo. Pa to ravno v razdobju, ko so psihosocialne stiske ljudi najhujše in se naprej prevajajo tudi v potrebo po še močnejši zdravstveni oskrbi. Zato je treba poskrbeti za zdravstveno blagajno in za financiranje zdravstva na enak način, kot velja že za pokojninsko blagajno. To v slovenski zakonodaji že imamo za področje pokojnin, v Levici pravimo samo, da je enako dobro ureditev treba prenesti tudi na zdravstveno področje. Ne glede na to, kako gre gospodarstvu, v kakšni kondiciji je akumulacija kapitala, zdravstvo država mora financirati kot človekovo pravico, ljudje ne smejo biti talec kapitala in njegove akumulacije. lepa. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobita besedo še predstavnica Vlade in predstavnik predlagatelja. Želite besedo? Ne. Ne. Predlagatelj? Da. Izvolite, imate besedo. MIHA KORDIŠ (PS Levica): Zaključna beseda. Proračunska varovalka, proračunsko financiranje javne zdravstvene blagajne v resnici ni nekaj, kar je zraslo na zelniku Levice kot nek nor socialistični ukrep, kot ga želijo nekateri v današnji razpravi slikati. To je pobuda, ki prihaja iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje samega. Zavod za zdravstveno zavarovanje skupaj z bolnišnicami vsako leto sproti pripravlja splošne dogovore, v katerih se določi, kateri posegi se bodo izvajali, kje se bodo izvajali, koliko bodo te zadeve stale. Zato ima tudi približen pregled nad potrebami, ki v naši družbi obstajajo. In te potrebe so velike. Navsezadnje jih ugotavlja celo vladna koalicija, s tem ko želi na vrat na nos skrajševati čakalne vrste oziroma vsaj argumentira svoje zakonske akcije na način, kot da želi skrajševati čakalne vrste. Ampak te čakalne vrste se bodo skrajšale samo tako, da okrepimo javni zdravstveni sistem, kar pa pomeni dodatne investicije v prostorske kapacitete javnih bolnišnic, pomeni pa tudi dodatna sredstva za financiranje storitev, materiala, za kader in tako naprej. Od kod naj ta denar pride, če ne iz državnega proračuna. Koliko mi lahko zberemo iz prispevkov, to je neka omejena številka, poleg tega je odvisna od cikličnih gospodarskih gibanj. Proračun Republike Slovenije na drugi strani je pa veliko bolj robusten akumulator naših skupnih sredstev, vprašanje je le, kje so naše politične prioritete, da se ta naša skupna, iz davkov zbrana sredstva, investirajo. Vlada Janeza Janše pravi – zasebno zdravstvo in kupovanje orožja, Levica pravi – javno zdravstvo in zdravje kot človekova pravica.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

bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali v petek, 9. julija 2021, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

in poslancev s prvopodpisanim Matjažem Hanom. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja Gregorju Židanu. Izvolite.

Spoštovani predsedujoči! Spoštovani državni sekretar! Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa. Republika Slovenija z Zakonom o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa vzpostavlja sistem nagrajevanja vrhunskih športnikov po končanju aktivne kariere, ki so ki so s svojimi športnimi uspehi pomembno prispevali k mednarodnemu ugledu in prepoznavnosti države. Vrhunski športniki, dobitniki medalj z olimpijskih iger, s svetovnih prvenstev so tako upravičeni do dodatka k starostni in invalidski pokojnini. Pokojnina pa je sestavljena iz pokojnine kot seštevka vplačil v pokojninsko blagajno in dodatka. Socialni demokrati smo že ob sprejetju zakona leta 2017 v svojem stališču še posebej pozdravili, da so v tem zakonu med upravičence do dodatka k pokojnini vključeni tudi športniki invalidi. Poudarili smo, da njihovi dosežki ravno tako pomembno prispevajo k razvoju športa, saj so njihovi uspehi na športnem področju oplemeniteni z navdihujočimi zgodbami, ki pričajo, da je navkljub preprekam mogoče doseči tudi vrhunske rezultate. Ravno zaradi tega razloga smo vložili predlog novele Zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa, s katero odpravljamo diskriminacijo in neenako obravnavo vrhunskih športnikov invalidov. Z novelo zakona predlagamo, da se krog upravičencev do dodatka k pokojnini, ki je določen v prvem odstavku 3. člena zakona, razširi na vrhunske športnike invalide, dobitnike medalj s svetovnih prvenstev v paraolimpijskih kolektivnih in individualnih športnih disciplinah ter na dobitnike medalj s svetovnih prvenstev gluhih. Svetovna prvenstva namreč v sistemu športa invalidov in neinvalidov ne glede na sistem organizacije športnih panog in zvez zasedajo primerljiva oziroma enakovredna mesta. Da gre v tem primeru za diskriminacijo vrhunskih športnikov invalidov, je v svoji oceni o diskriminatornosti zakona ocenil Zagovornik načela enakosti. 2. člen Zakona o varstvu pred diskriminacijo namreč izrecno zagotavlja varstvo pred diskriminacijo na podlagi osebne okoliščine na področjih, povezanih s socialno zaščito, vključno s socialno varnostjo in socialnimi ugodnostmi. Da gre pri tem vprašanju za neenako obravnavo posameznikov, pa je razsodilo Vrhovno sodišče, saj je v reviziji postopka zoper sodbo Upravnega sodišča razsodilo, da se da se morajo športni dosežki športnikov invalidov s svetovnih prvenstev paraolimpijskih disciplin prav tako upoštevati pri odločitvi o dodatku k pokojnini za vrhunske športnike invalide. S sprejetjem predlagane novele bomo tako jasno zapisali zakonsko določilo, da so do dodatka za pokojnino upravičeni tudi športniki invalidi, ki so prejeli medaljo s svetovnih prvenstev paraolimpijskih disciplin, s svetovnih prvenstev gluhonemih, s čimer bomo odpravili diskriminacijo in zagotovili enako športno obravnavo športnikov in športnikov invalidov. Verjetno bo kaj kmalu dosežke z olimpijskih in paraolimpijskih iger moč gledati na televiziji in navijati za naše športnike, ki so v teh v teh težkih časih najboljši promotor Slovenije v svetu. In upam, da boste s potrditvijo tega zakona to tudi dokazali. Hvala lepa.

Hvala lepa, predsedujoči. Lep pozdrav, poslanke in poslanci! V zvezi s predlogom dopolnitve zakona je Vlada Republike Slovenije pripravila mnenje, ki ga je obravnaval že pristojni odbor Državnega zbora, zato na tem mestu želim predstaviti samo nekaj osnovnih poudarkov. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vodi in vzdržuje evidenco upravičencev do dodatka k pokojnini za delo in izjemne dosežke; ta evidenca je objavljena na spletni strani ministrstva in je tudi javna. Iz te evidence se vidi, kar je ministrstvo tudi po analizi ugotovilo, da je 1. januarja 2021 do tega dodatka bilo upravičenih 58 upravičencev.

torej malo več kot ena tretjina vseh prejemnikov je takih. Ocenjujemo, da sprememba zakona v delu, ki ga predlaga predlagatelj, sicer je potrebna, vendar pa opozarjamo, da se bo zaradi tega zelo razširil krog prejemnikov. Vlada Republike Slovenije prav tako ugotavlja, se pri izvajanju določb tega zakona, tudi v povezavi z različnimi sodnimi odločitvami, sodbami, pojavlja vedno več novih dilem. Zaradi tega je problematiko priznanja pravice do dodatka k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa se zavedamo in poudarjamo – treba urediti, in to celovito urediti, spremeniti tudi ostale določbe zakona. Zato pristojno ministrstvo že pripravlja tudi preostale potrebne spremembe tega zakona. Hvala lepa.

hvala za besedo.

ter njihovih vrhunskih dosežkov v paraolimpijskih kolektivnih in individualnih športih. Seznanjeni smo bili z oceno o diskriminatornosti, ki jo je na podlagi predloga prizadetega posameznika izvedel Zagovornik načela enakosti v državi. Zagovornik je ocenil, da je veljavni zakon diskriminatoren v prvem odstavku 3. člena, ki dodatka k pokojnini ne omogoča omenjeni skupini športnikov invalidov; oziroma gre za neposredno obliko diskriminacije posameznikov vrhunskih športnikov invalidov, ki so prejeli medaljo na svetovnih prvenstvih in paraolimpijskih igrah v kolektivnih in individualnih disciplinah. In takšna ocena je bila podana tudi na podlagi dejstva, da svetovna prvenstva v sistemu športa invalidov in neinvalidov, ne glede na sistem organizacije športnih panog iz dveh zvez, zasedajo enakopravno mesto. Zagovornik je z oceno novembra 2020 seznanil ministrstvo za šolstvo in priporočil spremembo prvega odstavka 3. člena. Pri oceni diskriminatornosti je upošteval tudi mednarodno konvencijo o pravicah ljudi z invalidnostmi, katere sopodpisnica je tudi Slovenija. V Levici ocenjujemo, da je predlog zakona vsebinsko sledil priporočilu glede odprave diskriminatornosti vrhunskih športnikov invalidov, ki so prejeli medaljo na svetovnih prvenstvih v paraolimpijskih kolektivnih in individualnih športnih panogah oziroma disciplinah. Vlada predlogu zakona nasprotuje, kot je bilo pred mano povedano. Vlada sicer ugotavlja, da je na podlagi ocene Zagovornika in sodbe Vrhovnega sodišča o vsebinsko podobni zadevi z dne 24. februarja 2021, ki je ugodilo tožbi vlagatelja, predlagana sprememba zakona v 3. členu nujna. Ampak Vlada bi rada predmet celovito uredila in ustrezno spremenila ter dopolnila še ostale veljavne zakone, do takrat se pa naj nadaljuje diskriminacija športnikov invalidov, kar je za nas v Levici absolutno nesprejemljivo. In predlog spremembe smo seveda podprli. Hvala. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati bo predstavil Andrej Černigoj. Izvolite. Spoštovani predsedujoči, hvala za besedo. Spoštovani državni sekretar, cenjeni zbor! Slovenija vedno znova dokazuje, da smo narod vrhunskih športnikov, ki našo slovensko zastavo visoko nosijo doma in po svetu že celih 30 let. Z njimi se veselimo velikih dosežkov in sočustvujemo, sočustvujemo, ko ne gre vse po načrtih. Šport nas uči spoštovanja in dostojanstva pri vsakem posamezniku. Človekovo dostojanstvo vseh ljudi je enako in ni odvisno od osebnih lastnosti, dosežkov in uspehov, invalidnosti, zdravja ali mnenja drugih ljudi. Človekovo dostojanstvo je nedotakljivo in v enaki meri pripada vsem ljudem. V Zakonu o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa, ki je bil sprejet leta 2017, je prišlo do neenakosti med športniki, ki so uspeli na najvišjih športnih tekmovanjih. Zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa zagotavlja enakost položajev športnikov invalidov ter neinvalidov zgolj na ravni najvišje rangiranega mednarodnega tekmovanja, v tem primeru olimpijskih iger ter paraolimpijskih iger. Zagovornik načela enakosti ugotavlja, da gre za po prvem odstavku 6. člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo opredeljeno neposredno obliko diskriminacije posameznikov, v tem primeru vrhunskih športnikov invalidov, prejemnikov medalj s svetovnih prvenstev v paraolimpijskih kolektivnih ter individualnih športnih panogah oziroma disciplinah. Dosedanji zakon neenako obravnava vrhunske športnike invalide, dobitnike medalj na svetovnih prvenstvih v paraolimpijskih športnih panogah oziroma disciplinah, katerih položaj je v bistvenih dejanskih in pravnih prvinah primerljiv položaju vrhunskih športnikov neinvalidov, dobitnikov medalj na svetovnih prvenstvih v olimpijskih športnih panogah oziroma disciplinah. Ker v Novi Sloveniji spoštujemo vsakega posameznika, bomo Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa v Poslanski skupini krščanskih demokratov soglasno podprli, obenem pa želimo vsem športnikom veliko srčnosti in uspehov v nadaljnji športni karieri. Hvala za pozornost.

Spoštovani! Leta 2017 je bil sprejet Zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa. V takratnem predlogu zakona, ki je bil vložen na podlagi predloga skupine poslank in poslancev, je bilo jasno zapisano, citiram, »da je vrhunski šport izjemno krut do športnikov, posebej tistih, ki ne nastopajo v športnih panogah, ki so komercialno zanimive«. Že takoj po končani karieri se jih večina sooči z eksistencialnimi težavami, še posebej potem, ko niso več v soju

na jesen življenja ugotavljajo, da jim njihove športne organizacije, za katere so nastopali dolga leta, niso korektno vplačevale prispevkov za pokojninsko zavarovanje ali pa so bili ti minimalni in imajo zato danes najnižje pokojninske osnove, kar pomeni, da so njihovi prejemki borni. Predvsem pa nanje pozablja politika in na koncu ostanejo sami tudi zato, ker mnogi ne končajo šolanja, so brez izobrazbe in tako dalje. Država pa po njihovi športni upokojitvi zanje nima rešitve v obliki službe, rente ali izjemne pokojnine, četudi so bili v času športne kariere po svetu ambasadorji Slovenije. Zakon je takrat vrhunskim športnikom, ki so s svojim delom in izjemnimi dosežki na področju športa trajno prispevali k razvoju družbe, ugledu in prepoznavnosti države, omogočil prejemanje dodatka k pokojnini, če so prejeli olimpijsko ali paraolimpijsko medaljo, medaljo z olimpijade gluhih, medaljo s šahovske olimpijade ali medaljo s svetovnih prvenstev v olimpijskih kolektivnih športnih panogah ali olimpijskih disciplinah, individualnih športnih panogah v članski konkurenci. Med upravičence do dodatka so bili uvrščeni tudi prejemniki Bloudkove nagrade za življenjsko delo ali vrhunski mednarodni športni dosežki. Vzpostavljena ureditev iz leta 2017 je izhajala iz sistema in organizacije športa na mednarodni ravni, kjer se določajo tekmovanja, ki imajo največjo mednarodno konkurenco in so ustrezno stopenjsko razvrščeni z namenom, da so lahko tudi primerno ovrednoteni. Premik v razumevanju smiselnosti dodatka k pokojnini in vrednotenje izjemnih dosežkov na področju športa je bil dosežen februarja letos za odločbo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Ta pravi, da so izjemni športni dosežki določeni na podlagi dveh kriterijev – na podlagi ranga tekmovanja in na podlagi uvrstitve na tem tekmovanju. Ker so med upoštevana tekmovanja uvrščene različne olimpijade in svetovna prvenstva, je vzpostavljena zakonska primerljivost športnih rezultatov, doseženih na različnih športnih tekmovanjih in v različnih disciplinah oziroma panogah, na način, da vsi našteti dosežki ustrezajo skupnemu imenovalcu; in to je izjemnosti dosežka. Vse omenjene rezultate je zato treba obravnavati enako. Namen zakona je torej nagrajevati izjemne dosežke, enakost pred zakonom pa terja tudi enako uporabo kriterija na nivoju ranga tekmovanj na način, da če je pri športnikih neinvalidih upoštevano svetovno prvenstvo v določenih panogah oziroma disciplinah, mora enako veljati tudi pri športnikih invalidih. Danes zato odpravljamo diskriminatorno ureditev. V krog upravičencev do dodatka k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa vključujemo tudi vrhunske športnike, dobitnike medalj s svetovnih prvenstev v paraolimpijskih kolektivnih ter individualnih športnih panogah oziroma disciplinah. Z dopolnilom na matičnem odboru pa smo krog upravičencev razširili še na dobitnike medalj s svetovnih prvenstev gluhih. Na podlagi vsega povedanega, slišanega nas v Poslanski skupini Stranke modernega centra veseli, da bomo lahko o predlogu zakona odločali in ga seveda tudi tudi z velikim veseljem soglasno podprli. Vnaprej pa srečno vsem, ki se ukvarjate s športom, in vsem športnikom hvala za njihove rezultate! Hvala lepa. Stališča Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek bo predstavil mag. Andrej Rajh. Izvolite. Spoštovani podpredsednik, državni sekretar, kolegice poslanke in poslanci! V zadnjem času nemalokrat slišimo, kako smo Slovenci razdeljeni; in temu lahko pritrdim tudi sam, saj smo ob trideseti obletnici samostojnosti naše države razdvojeni kot še nikoli poprej. Kljub temu pa ostajajo trenutki, ko se Slovenci združimo in pokažemo, da znamo biti še kako enotni. To so uspehi naših športnikov. Šport ima namreč neverjetno moč, ki v nas vzbudi željo po medsebojnem sodelovanju, pripadnosti, navdihu, hkrati pa poskrbi za izboljšanje našega počutja ne glede na to, ali smo sami športno aktivni ali pa zvesti oboževalci. Leta 2017 je bil sprejet Zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa, ki je športnicam in športnikom omogočil podelitev pravice do dodatka k pokojnini, saj so s svojim delom in izjemnimi dosežki na področju športa znatno prispevali k razvoju družbe in ugledu Republike Slovenije. Poslanski skupini Zavezništva Alenke Bratušek smo predlog zakona brez oklevanja podprli, kajti redka so področja, na katerih Slovenci dosegamo takšne uspehe, ki nas ponesejo v svetovni vrh; in po športnih dosežkih sodimo prav tja. A noben zakon, pa naj ima še tako dober namen, ni popoln in pri tem zakonu se je izkazalo, da je pozabil na skupino športnikov, ki se morajo za vrhunske uspehe še bolj boriti, biti še bolj iznajdljivi in psihično močni. Govorimo o parašportnikih. Danes se parašportnice in parašportniki ukvarjajo s 35 različnimi športi v 172 društvih. Po oceni je v Sloveniji 2 tisoč 456 rekreativnih in vrhunskih parašportnic in parašportnikov. Na bližajočih se paraolimpijskih igrah pa bo Slovenija v igri za jubilejno 50. kolajno na največjem tekmovanju za športnike invalide. Diskriminacija žal predstavlja del vsake družbe. Tudi naša pri tem ni izjema. Številni posamezniki so vsakodnevno neenako obravnavani na podlagi rase, spola, spolne usmerjenosti, vere, gmotnega stanja in invalidnosti. Tako so prikrajšani za enakopravno priznanje, uživanje in uresničevanje pravic, ki so za ostale samoumevne. Zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa, ki ga je Zagovornik prepoznal kot diskriminatornega iz priznavanja pravice do dodatka, izpušča športnike invalide z medaljo s svetovnih prvenstev v paraolimpijskih športnih disciplinah oziroma panogah. Po kriterijih veljavnega zakona je enaka obravnava zagotovljena le dobitnikom medalj z olimpijskih in paraolimpijskih iger. Športniki invalidi so na mednarodnih tekmovanjih izredno uspešni v samem svetovnem vrhu, tako da če povzamem z besedami zakona – s svojimi izjemnimi dosežki na področju športa trajno prispevajo k razvoju družbe in ugledu Republike Slovenije. Poslanski skupini SAB tako z veseljem podpiramo predlog zakona, s katerim se spreminja prvi odstavek 3. člena veljavnega zakona tako, da se med upravičence do dodatka k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa vključi tudi vrhunske športnike, dobitnike medalj s svetovnih prvenstev v paraolimpijskih kolektivnih in individualnih športnih panogah oziroma disciplinah. S to dopolnitvijo se odpravlja diskriminacija in neenake obravnave vrhunskih športnikov invalidov ter njihovih vrhunskih dosežkov v paraolimpijskih kolektivnih in individualnih športih. Če malo parafriziram besede režiserke Enye Belak, ki je za Zvezo za šport invalidov Slovenije – Slovenski paraolimpijski komite ustvarila video, s katerim je želela slovenski javnosti približati parašport: Športnika ne opredeljuje invalidnost ali neinvalidnost, spol, rasa ali starost. Parašportniki so vrhunski športniki, ki s svojo energijo, izrazitim fokusom in predanostjo niso prav nič drugačni. In ravno zato v Poslanski skupini SAB absolutno podpiramo predlagano spremembo. Menimo namreč, da si prav ti vrhunski športniki tak dodatek preprosto zaslužijo. Tako se bodo tudi na stara leta še raje spominjali igranja slovenske himne ob njihovem slavju in bili še bolj ponosni, da so nastopili za svojo državo. Hvala lepa. lepa. Stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije bo predstavil Franc Jurša. Izvolite. hvala za besedo. Lep pozdrav vsem v dvorani! Zelo pogosto slišimo, da smo Slovenci silno razdvojen narod. A dejstvo je, da smo ob uspehih naših športnih junakov še kako enotni. Poglejte samo zadnje dogodke okrog naše košarkarske reprezentance, ki se je po tridesetih letih dejansko uvrstila na olimpijske igre. Na tak način, kot nas združuje dosežek naših športnih ambasadorjev, bi se morali poenotiti na marsikaterem področju družbenega življenja. Vrhunski šport in zavidljivi rezultati dvemilijonske države lahko delujejo povezovalno in kot nacionalna identifikacija ter vidno pozicioniranje države na zemljevidu sveta. Njegove pozitivne razsežnosti pa moramo znati dobrohotno izkoristiti tudi v širše javno dobro. Zgolj primeroma naj izpostavim področje turizma in s tem rasti gospodarstva. Zavedajoč se iz prve roke, da vse vse stoji na trdo prigaranih uspehih športnikov, je naš nekdanji kolega poslanec Peter Vilfan v prejšnjem mandatu vložil in uspel s predlogom Zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa. Bistvo sprejete zakonske vsebine je naslednje. Vrhunski športnik, ki je nosilec olimpijske, paraolimpijske medalje, medalje z olimpijade gluhih, šahovske olimpijade ali medalje s svetovnih prvenstev olimpijskih kolektivnih in individualnih športnih panog in dobitnik Bloudkove nagrade za življenjsko delo, lahko pridobi dodatek k svoji pokojnini. Dodatek k pokojnini je omejen in se giblje v višini 70–100 % razlike med pokojnino upravičenca, ki jo pridobi na podlagi pokojninskega zakona, in zneskom starostne pokojnine moškega, ki je odmerjena za polno pokojnino od največje pokojninske osnove. Bistvo namena dodatka k pokojnini je v zagotavljanju dostojnega življenja upokojenega športnika, ki si je večji obseg pravic, kot so mu šle na podlagi lastnega pokojninskega zavarovanja, dodatno pridobil s svojim izjemnim delom na področju športa. Priznati pa je treba napako ali, bolje rečeno, nekoliko neroden zapis določbe, ki opredeljuje, kateri športni dosežki so potrebni za izpolnitev kriterija za pridobitev dodatka k pokojnini. Invalidi, ki so dobitniki medalj s svetovnega prvenstva v športnih disciplinah paraolimpijskih, kolektivnih ali individualnih panogah, so bili namreč pri opisu in sprejemanju zakona v letu 2017 spregledani. To anomalijo, ki jo je izkazala sodna praksa, bomo danes odpravili in zakon popravili tako, da bodo vrhunski športniki invalidi obravnavani enako kot vrhunski športniki. Načelo enakosti pred zakonom je jasno in tudi v konkretnem primeru terja enako uporabo kriterija na nivoju ranga tekmovanja na način, če če je pri športnikih neinvalidih upoštevano svetovno prvenstvo v določenih panogah oziroma disciplinah, mora enako veljati tudi za športnike invalide.

Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi, vsem lep pozdrav! Šport posega v vse družbene pore življenja in vključuje posameznike v ožje in širše družbene skupnosti ter različne sloje prebivalstva. Še posebej pomembno je področje vrhunskega športa, ki tako kot druge oblike športnega udejstvovanja generira številne pozitivne družbene učinke. Seveda je doseganje najvišjih športnih dosežkov v prvi vrsti veliko dejanje za posameznika. Zaradi nacionalnega pomena in družbene odmevnosti pa je pomembno tudi za širšo tako nacionalno kot tudi mednarodno skupnost. V zadnjih dneh se spet veselimo izjemnih dosežkov naših košarkarjev in kolesarjev, ki s svojo vztrajnostjo, pogumom in hkrati ponižnostjo postavljajo našo državo na vrh svetovnega športnega zemljevida. Dejstvo je, da ima vrhunski šport v Republiki Sloveniji pomembno tradicijo. Državljani pa še posebej cenimo vrhunske rezultate naših športnikov in športnic. In prav je tako. Leta 2017 je bil storjen pomemben korak pri prepoznavi vrednosti vrhunskih športnih dosežkov s strani države. Vrhunskim športnikom, dobitnikom olimpijske ali paraolimpijske medalje, medalje z olimpijade gluhih, medalje s šahovske olimpijade ali medalje s svetovnih prvenstev ter dobitnikom Bloudkove nagrade za življenjsko delo ali za vrhunski mednarodnih športni dosežek je bila pod določenimi pogoji podeljena pravica do dodatka k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa. V času izvajanja veljavnega zakona od takrat, ko je bil leta 2017 sprejet, so se pokazale nekatere pomanjkljivosti, ki jih danes popravljamo. Na pobudo Zagovornika načela enakosti in prav tako potrjeno s strani sodne veje oblasti je bila ugotovljena diskriminacija, ki se kaže v tem, da paraolimpijci – prejemniki medalj na svetovnih prvenstvih niso upravičeni do dodatka k pokojnini. Racionalnih razlogov za takšno razlikovanje oziroma diskriminacijo ni. To ugotavlja tako sodišče v svoji sodni praksi kot tudi Zagovornik načela enakosti. In v Poslanski skupini nepovezanih poslancev se s takšno oceno strinjamo. Položaj športnikov invalidov in neinvalidov je v osnovi enak. V smiselu njihovega delovanja kot udeležencev športnih tekmovanj na svetovni ravni, na katerih dosegajo odličja, bilo prav, da se ta ugotovljena neenakost čim prej popravi in izenači njihov položaj. Vrhunski šport ima številne pozitivne vrednote do posameznika in na narod kot celoto, zato je pomembno, da kot država s posebnim interesom podpiramo športnike in športnike invalide pri doseganju vrhunskih rezultatov. In to tudi na način, kot to počnemo z današnjim zakonskim predlogom. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev bomo predlog zakona seveda podprli. Na tem mestu pa ponovno opozarjamo, da bi veljalo na zakonski ravni podobno urediti tudi dodatek k pokojnini za vse ostale pomembne, predvsem vrhunske umetniške ustvarjalce ter znanstvenike. V bližnji prihodnosti bo treba posebno pozornost usmeriti tudi tem družbenim skupinam, ki si, tako kot športniki, zaslužijo enako obravnavo. Hvala za pozornost. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke bo predstavil Dušan Šiško. Izvolite.

Naš slovenski narod je definitivno športni narod, sedaj imamo tudi odlične rokometaše, kolesarje, smučarje, plavalce, strelce, v tenisu se prebujamo in še drugi, da ne bom katerega izločil. Paraolimpijci menijo, da telesu in moči duha ni mogoče postavljati meja. Zato na športne invalide ne smemo gledati skozi prizmo invalidnosti, temveč kot na vrhunske športnike, ki na koncu dneva odgovarjajo z odličnimi športnimi rezultati. Trenutno veljavni zakon je bil sprejet štiri leta nazaj. Ocena Zagovornika načela enakosti je, da so vrhunski športniki invalidi in neinvalidi v primerljivem položaju, zato bi morali biti izenačeni tudi v pravicah, da se odpravi diskriminacija pri obravnavi vrhunskih športnikov invalidov, ki so prikrajšani pri pravici do dodatka. Da svetovna prvenstva v sistemu športa invalidov in neinvalidov zasedajo primerljivo oziroma neenakomerno mesto, ni čisto res. Novela zakona bi v krog upravičencev vključila tudi vrhunske športnike, ki so dobitniki medalj s svetovnih prvenstev v paraolimpijskih kolektivnih in individualnih športnih panogah oziroma disciplinah. Prav je tako. Spoštovani, vsi ministri se zelo radi slikajo ob uspehih športnikov, ko pa je treba za njih kaj postoriti, pa je njihov odgovor – mogoče se bo dalo, ampak se ne da. Poglejte, za ta zakon je treba iz naše državne blagajne nameniti dodatnih samo 24 tisoč evrov. Res je hecno, da se s tem ukvarjamo. Številke nam povedo, da je povprečno posamezni upravičenec prejel okoli 960 evrov na mesečni ravni, kar ni tako malo glede na naše nizke pokojnine, katere pa je treba uskladiti, saj so resnično prenizke, previsoki pa so denarni denarni socialni prejemki, spoštovani na tej strani, ki ste jih takrat podprli. Praksa tudi kaže, da se v povezavi z raznimi zakoni vedno urejajo samo drobtinice pri vsakem zakonu, ne pa zakon v celoti,

hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa se je leta 2017 sprejel z namenom, da se vrhunskim športnikom, ki so trajno prispevali k razvoju družbe, k ugledu in tudi k prepoznavnosti Republike Slovenije, hkrati pa so uživalci pokojnine po splošnih predpisih, ki določajo pokojninske prejemke, zagotovi socialno varnost. V praksi se je namreč izkazalo, da mnogi vrhunski športniki kmalu po prenehanju oziroma zaključku svoje kariere padejo v določene materialne ali socialne stiske. Po zadnjih podatkih po obstoječem zakonu je bilo 57 upravičencev do dodatka k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa. V letu 2019 je bilo tako za ta namen iz državnega proračuna izplačanih dobrih 660 tisoč evrov, to pomeni, da je v povprečju posamezni upravičenec prejel 11 tisoč 600 evrov oziroma 960 evrov mesečnega dodatka k pokojnini. S tokratno spremembo se v krog upravičencev do dodatka k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa vključi tudi vrhunske športnike, dobitnike medalj s svetovnih prvenstev v paraolimpijskih kolektivnih in individualnih športnih disciplinah oziroma panogah ter tudi dobitnike medalj s svetovnih prvenstev gluhih. Spoštovane in spoštovani! V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke, kjer vedno podpiramo dobre predloge, bomo tudi tokrat podprli ta zakon, ki prinaša koristi za omenjeno področje. Torej Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa bomo soglasno podprli. Naj pa zaključim z iskreno pohvalo in zahvalo, spoštovane športnice, spoštovani športniki, za vaš trud, za vašo promocijo naše domovine in seveda tudi z zahvalo za ponos, s katerim nas navdihujete ob doseganju zmag in vrhunskih rezultatov. Hvala vam! Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca bo predstavil Aljaž Kovačič. Izvolite. Hvala za besedo, podpredsednik. Kolegice in kolegi, spoštovani državni sekretar! Politiki radi zahvaljujejo športnikom, radi se ob njih slikajo, je pa država v vseh teh letih zelo malo naredila za slovenski šport in sploh za uspeh vseh teh športnikov, ki so ga dosegli. No, tokrat imamo, lahko rečemo, izjemoma pred seboj vseeno zakon, ki nekoliko izboljšuje položaj športnikov v Sloveniji. Kot je že bilo omenjeno, od leta 2017 so posamezniki državljani Republike Slovenije, ki so s svojim delom in izjemnimi dosežki na področju športa trajno prispevali k razvoju družbe in ugledu Republike Slovenije in so uživalci pokojnine po splošnih predpisih, upravičeni do dodatka k pokojnini. Dodatek k pokojnini znaša najmanj 70 % in največ 100 % razlike med pokojnino posameznika in zneskom starostne pokojnine moškega, odmerjene od najvišje pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe po splošnih predpisih. Prva alineja prvega odstavka 3. člena zakona o urejanju upravičencev do dodatka k pokojnini to zadevo ureja. ureja. Ta člen določa, da pravico do dodatka pridobi upravičenec, ki je z izjemnimi dosežki na področju športa trajno prispeval k razvoju družbe in ugledu Republike Slovenije, tako da je vrhunski športnik, ki je dobitnik olimpijske ali paraolimpijske medalje, medalje z olimpijade gluhih, medalje s šahovske olimpijade ali medalje s svetovnih prvenstev v olimpijskih kolektivnih športnih panogah ali olimpijskih športnih disciplinah, individualnih športnih panogah v članski konkurenci. Problem, ki pa ga trenutno imamo, pa nastane v členu, ki sem ga prej omenil, da pomeni neposredno diskriminacijo športnikov invalidov na podlagi invalidnosti, saj predpis neenako vrednoti vrhunske dosežke v športu invalidov in neinvalidov, kar mislim, da se lahko vsi strinjamo, da je nesprejemljivo. Tako kot Zagovornik načela enakosti tudi v Poslanski skupini LMŠ menimo, da je treba v izogib nejasnostim in posledično morebitni neenaki obravnavi vrhunskih športnikov invalidov pri pravici do dodatka k pokojnini dopolniti omenjeno alinejo in med upravičence v ključiti tudi vrhunske športnike, dobitnike medalj s svetovnih prvenstev v paraolimpijskih kolektivnih in individualnih športnih panogah oziroma disciplinah. Vrhunski športniki invalidi in neinvalidi so v primerljivem položaju, zato morajo biti izenačeni tudi v pravicah. Ker novela odpravlja omenjeno diskriminacijo pri obravnavi vrhunskih športnikov invalidov,

Hvala lepa, podpredsednik za besedo. Spoštovani državni sekretar, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Teče četrti dan obširne julijske seje Državnega zbora, na kateri je pred ali pa za nami že kar nekaj pomembnih odločitev. Ob tem pa verjamem, da nas bo malokatera razprava in tudi glasovanje tako poenotilo kot to, da odločimo v prid naših vrhunskih športnic in športnikov. Spoštovane in spoštovani, izjemni dosežki naših športnikov so za Slovenijo in vse njene državljanke in državljane skupni imenovalec, ki nas navdihuje in povezuje ne glede na prepričanja in siceršnja razhajanja. Še več, po vsem, kar so nam pokazali in nas razveseljevali športniki v času vse od slovenske samostojnosti naprej in pred njo, bi lahko trdili, da je šport pogostokrat prvo in zadnje vezivo družbe, ki mu redkokdaj spodleti združiti vse naše državljanke in državljane. Ti pa dokazujejo ves čas, da za spodbudo naših šampionov ni kotička na svetu in ni časovnega pasu ali drugih ovir, ko ne bi ponosno vihrali s slovenskimi zastavami in vzklikali tistega ponarodelega vzklika Kdor ne skače, ni Slovenc. Upravičeno vsekakor, lahko smo ponosni na naše športnice in športnike. Samo dva milijona nas je in toliko uspešnih športnikov. Mnogo več jih imamo kot marsikatera večja država. In vsekakor prav je tako, prav je tudi, da so vrhunski športniki, ki so z garanjem in odrekanjem posegli po najvišjih lovorikah, ob zasluženi upokojitvi deležni tudi spoštovanja naše države, da se jim ta zahvali, nenazadnje pa nudi večjo socialno zaščito tudi takrat, ko je njihova aktivna športna kariera že končana in uživajo zaslužena upokojenska leta. Biti vrhunski športnik ni zgolj delo, je več kot to, je poslanstvo, ki terja ogromno odrekanja. Prav je, da država s tem poslanstvom ravna skrajno spoštljivo in odgovorno, zato v Poslanski skupini Socialnih demokratov pozdravljamo vse dosedanje napore Državnega zbora in naših nekdanjih ali še aktualnih poslanskih kolegic in kolegov za sprejetje Zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa. Verjamemo, da je bil zakon leta 2017 sprejet v najboljši veri, da bo ta zaobjel vse vrhunske športnice in športnike in njihove dosežke brez specifičnih razlikovanj. Pa vendar današnji predlog novele zakona kaže, na kar je opozoril tudi Zagovornik načela enakosti in na kar opozarja sodba Vrhovnega sodišča, da zakon potrebuje popolnitev, da se vsaj umesti tudi vrhunske športnike invalide, ki so dobitniki medalj na svetovnih prvenstvih na paraolimpijskih kolektivnih in individualnih športnih disciplinah ter dobitnike medalj s svetovnih prvenstev gluhih. Pri tej spremembi ne gre samo za obvezo odpraviti ugotovljeno diskriminacijo športnikov invalidov z vrhunskimi športnimi rezultati v primerljivimi s tistimi, ki so že zapisani v zakon. Gre za odgovornost, ki jo nosimo ne glede na naše strankarske ali politične preference, da z vso skrbnostjo negujemo naš nacionalni ponos in seveda s tem podpiramo vse vrhunske športnice in športnike. In s tem, ko bomo danes, verjamem, enotno podprli to novelo zakona, verjamem, da ji bomo dali tudi ustrezno zakonsko podlago za to. Hvala lepa. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali jutri v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je na 20. seji 16. 6. 2021 obravnaval Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino kot matično delovno telo. Ker po končani obravnavi odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za prestavitev stališč. Najprej dobi besedo Tadeja Šuštar, ki bo predstavila stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Kolegice ni. Na vrsti je mag. Andrej Rajh, ki bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. Izvolite. Spoštovani podpredsednik, kolegice poslanke in kolegi poslanci! Današnjo razpravo o spremembi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami začenjam s pesmijo Drobtinice Toneta Pavčka. Takole gre: »Na svetu si, da gledaš sonce. Na svetu si, da greš za soncem. Na svetu si, da sam si sonce in da s sveta odganjaš sence.« sam si sonce in da s sveta odganjaš sence.« Če boste vprašali starše otrok s posebnimi potrebami, vam bo nemalokdo odvrnil, da ima doma posebnega sončka. Sončka, ki je zasvetil po tem, ko so starši premagali sence sence dvoma, skrbi, razočaranja. Ravno v tem je srž spremembe zakona, ki ga danes obravnavamo, da kot družba poskrbimo za pomoč najprej staršem pa tudi vzgojiteljem in učiteljem pri soočanju z vsemi čustvi in napori, s katerimi se srečujejo pri vzgoji in negi otrok s posebnimi potrebami. Veliko korakov v tej smeri je bilo že storjenih tako z osnovnim predlogom obravnavanega zakona kot z Zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, ki je otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam zagotovil multidisciplinarni pristop k zgodnji obravnavi. Še bolj kot otroci namreč potrebuje družina ustrezno vodenje, da se sprijazni z drugačnostjo njihovega otroka in ga zmore podpreti v njihovem življenju in razvoju. Potem pa pridejo novi izzivi, izzivi vključevanja v izobraževanje in družbo. Ključni cilj predloga zakona je tako zagotoviti enako obravnavo otrok s posebnimi potrebami v vzgoji in izobraževanju na način, da so vsi otroci, ki to potrebujejo, upravičeni do stalnega spremljevalca. Trenutna ureditev določa, da so do stalnega spremljevalca upravičeni le slepi ter težje in težko gibalno ovirani otroci, ki so umerjeni v programe za predšolske otroke in na izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem z dodatno strokovno pomočjo. Ostali otroci s posebnimi potrebami pa so le izjemoma upravičeni do začasnega spremljevalca za izvajanje fizične pomoči. spremembo 10. člena predlaganega zakona se otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v prilagojene programe vzgoje in izobraževanja, omogoča pravico do stalnega spremljevalca. Tako bi bili do spremljevalca upravičeni tudi dolgotrajno bolni, slabovidni otroci, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki spremljevalca potrebujejo. Natančen obseg nalog in dejavnosti pa bi se uredil s podzakonskim aktom. To iniciativo ter to željo podpiramo tudi v Poslanski skupini Stranke Alenke Bratušek, zato smo izredno razočarani in jezni, da Vlada in koalicija nista zmogli toliko razumevanja, da bi predlog spremembe podprli. Prepogostokrat se moramo namreč zadovoljiti z odgovorom, da bo Vlada vse uredila na sistemski ravni in celovito uredila določeno problematiko. Teh sistemskih novel in sprememb pa žal nikoli ne dočakamo ali pa jih dočakamo žal prepozno. Zato ponovno pozivamo Vlado, da izpolni svojo obljubo in svoje rešitve takoj pošlje v zakonodajni postopek. JOŽE TANKO: Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije bo predstavil Franc Jurša. Izvolite. FRANC

Podpredsednik, hvala za besedo. Še enkrat vsem lep pozdrav! Človeška skupnost je socialna družba, ljudje smo soodvisni drug od drugega, danes jaz, jutri ti. Nikoli ne vemo, kdaj nas bo življenje spravilo v situacijo, ko bomo odvisni od pomoči drugega. Če ne prej, bo to takrat, ko bomo stari in onemogli. skrbi za sleherno ranljivo skupino in posameznika, ki zaradi takšnih ali drugačnih razlogov v življenju potrebuje pomoč drugega, pa naj bo to ena ura na dan ali 24-urna oskrba, se Slovenija lahko kosa z marsikatero državo. Kljub temu pa je nujno permanentno nadgrajevanje nudenja pomoči nemočnim in prikrajšanim. Otroci s posebnimi potrebami so najprej in predvsem otroci. Že zaradi slednjega jim je treba nameniti več skrbi, saj komaj stopajo v življenje in se ga učijo živeti. Otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami je na tej poti treba nuditi še dodatno roko pomoči in pri nas že danes v veliki meri in zadovoljstvom prilagajamo organizacijo in obliko vzgojno-izobraževalnega dela. V okviru te skrbi se umešča tudi zagotavljanje spremljevalcev za fizično pomoč slepim otrokom, otrokom s težko gibalno oviranostjo, izjemoma in ko je to potrebno, pa spremljevalci poskrbijo tudi za slabovidne, dolgotrajno bolne otroke, otroke z avtistično motnjo in otroke z vedenjskimi in čustvenimi težavami. Poudarek pri tem pa je v veljavni zakonodaji na fizični pomoči. S predlogom spremembe zakona se je predlagala predlagala širitev zagotovitve stalne pomoči vsem naštetim kategorijam otrok, ki bi se razširila še izven fizične pomoči. V Poslanski skupini Desus se strinjamo, da je za za vse skupine otrok s posebnimi potrebami, katerih narava ovire oziroma motnje je takšna, da ne upravičujejo zgolj takoj imenovane fizične pomoči v vrtcu ali šoli, treba zagotoviti še pomoč, ki je širšega pomena in se nanaša na asistenco asistenco tako otrok kot vzgojiteljev ali učiteljev. To bi dalo ogromno dodano vrednost v dobrem počutju in optimalnem, celovitem razvoju posameznika. Sami dobronamernosti predloga zakona torej ne gre oporekati, smo pa poslanci v naši poslanski skupini ocenili, da vprašanje ni tako enoznačno in enostavno rešljivo. Zahteva namreč temeljit strokovni premislek o potrebnih poklicnih kompetencah spremljevalca in o tem, kako zagotoviti ustrezno število kadrov in kako mreži vzgojno-izobraževalnih zavodov organizacijsko in fizično poskrbeti za tak zalogaj. Pristojno ministrstvo je pojasnilo dosedanje izvajanje izbranih pilotnih projektov, iz katerih se že da povzeti določeni zaključek, in dokazane možne smernice za oblikovanje prenove vzgoje in izobraževanja učencev in dijakov, kar nas veseli. Hkrati pa pričakujemo, da se bo namera po celotnem, bolj enovitem in sodobnejšem pristopu nudenja tovrstnih pomoči čim prej uresničila. Hvala lepa. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Mag. Branislav Rajić bo predstavil stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev. Izvolite. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Spoštovani! Z nezadostno podporo noveli Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami na matičnem odboru, ki bi uredila pravico do stalnega spremljevalca vsem otrokom, ki takšno pomoč potrebujejo, moramo danes vsem staršem avtističnih otrok in otrok s drugimi težavami sporočiti, da vladna koalicija v Državnem zboru ne premore toliko razuma in pokončne drže, da bi se ta problem rešil. Žal. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev smo predlog zakona podprli, zavedajoč se sicer, da ne bo rešil vseh problemov, ki pestijo sistem usmerjanja otrok s posebnimi potrebami; a rešil bi in bo, vendar levji delež zahtevnih situacij, s katerimi se soočajo predvsem otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Gre za otroke, ki jih sistem največkrat spregleda, in to predvsem zato, ker se dušijo v lastni zapletenosti in nekonsistentnosti. Stroka že vrsto let opozarja, da je obstoječi sistem prerasel samega sebe. Na nas, opoziciji in koaliciji, pa je, da v prihodnje premoremo toliko razumevanja in preudarnosti, da ga s prepozno reakcijo ne pahnemo v prepad. Področje usmerjanja otrok s posebnimi potrebami je prepomembno, da bi se ga prepustilo trenutnemu navdihu in milosti ali miloščini vladajočih. Zagotovo sta prvi dve zadevi, ki ju je nujno treba sistemsko urediti, revidiranje postopkov usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in zagotovitev ustreznega kadra, ki se vsakodnevno s temi otroci ukvarja in jim pomaga pri spopadanju z njihovim hendikepom. Resorno Ministrstvo za izobraževanje je pri obravnavi zakona na matičnem odboru obljubilo, da bo z Vlado do konca tega leta v Državni zbor prineslo celovito zakonodajno prenovo sistema izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Če tega ne bo storilo, se bomo zavzeli za ponovno vložitev predmetne novele v zakonodajni postopek. Ob nedavnih nekaterih poskusih poprave krivic in nepravičnosti ranljivim družbenim skupinam, denimo zadnje spremembe na področju zviševanja invalidskih pokojnin in nadomestil, pri otrocih s posebnimi potrebami pa je vladi očitno zmanjkalo volje, da tudi tej skupini pomaga. Preprosto sledenje politični preračunljivosti, saj še nimajo glasovalne pravice, zato je na nas, da to popravimo, ne zaradi političnega prestiža, temveč zaradi izkaza družbene empatije in zavedanja, da moramo problematiko spremljevalcev otrok s posebnimi potrebami nujno rešiti. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev se nadejamo, da bo tega razumevanja v naslednjem poskusu vendarle in zadostno več. Hvala. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Dušan Šiško bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke. Izvolite.

dejstvo, da imamo v naši družbi čedalje več otrok s posebnimi potrebami. Včasih, nekaj let, desetletij nazaj tega ni bilo, so se nekateri malce težje učili, zato so hodili k dopolnilnemu pouku, tisti bolj brihtni pa k dodatnemu pouku. Ni bilo govora o otrocih z avtističnimi motnjami, o otrocih s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, o hiperaktivnosti otrok in tako naprej, kajti slednje se je smatralo za nevzgojene in neubogljive. V Slovenski nacionalni stranki imamo občutek, kot da se želi vse otroke nekam popredalčkati, kot recimo, v navednicah, na normalne in nenormalne, in jih diskriminirati, na nek način ožigosati za naprej. Na vse te stvari zagotovo vpliva tudi čedalje slabša hitra hrana, vsakodnevni stres otrok, težave v primarni družini, ločitev staršev in ostale reči. Perečih zadev ne gre spregledati, pa vendar imajo po trenutni zakonodaji pravico do stalnega spremljevalca le slepi ter težje in težko gibalno ovirani otroci, ki dejansko rabijo fizično pomoč. Slednjo jim nudijo spremljevalci s peto stopnjo izobrazbe, ki so velikokrat zaposleni preko javnih del za določen čas oziroma za štiri ure dnevno. O kakšni visoki strokovni usposobljenosti je težko govoriti, saj se premalo izobražujejo v tej smeri, prav tako imajo premalo izkušenj. Predlagatelj novele zakona želi zagotoviti enako obravnavo otrok s posebnimi potrebami v vzgoji in izobraževanju, kar je sicer všečno, populistično, pa vendar bi za to potrebovali veliko več ustreznega fakultativnega izobraževalnega strokovnega kadra; o finančnih posledicah niti ne bom govoril. V Poslanski skupini Slovenske nacionalne stranke menimo, da so zastavljene zadeve parcialne in premalo dorečene kljub priporočilu Varuha človekovih pravic, Zagovornika načela enakosti in protivladnim argumentom Zveze nevladnih organizacij za avtizem Slovenije. Zavedati se moramo, da spremembe za tako ranljivo in občutljivo skupino naj bi v bodoče bile pripravljene strokovno, utemeljeno in premišljeno. Hvala. Hvala lepa. Boris Doblekar bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvolite. BORIS Pozdravljeni! Hvala za besedo. Danes se pogovarjamo o osebah s posebnimi potrebami, natančneje, o tistih, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalni proces, o otrocih v vrtcu, osnovni ali srednji šoli. Ni naključje, da govorimo o besedi v množini, ne o eni posebni potrebi, temveč o posebnih potrebah. Teh je namreč več vrst in v resnici moramo reči, da ima vsak od nas delček neke posebne potrebe, neko posebnost v večji ali manjši meri, saj nismo standardizirani roboti. Trenutek, ko pa je posebnost otroka te vrste, da mu predstavlja težavo v učno-vzgojnem procesu, je tisti, ki kaže, da ga je treba podpreti z vsemi različnimi sredstvi, ki mu pomagajo, da lahko nastopa v mikro- in makrookolju, iz enakih izhodiščnih možnosti kot drugi, ki te težave nimajo. Kakovost družbe se izkazuje v njeni občutljivosti za ljudi in zlasti otroke s posebnimi potrebami. Verjamemo, da je namen predlagateljev spremembe zakona o otrocih s posebnimi potrebami skupine poslank in poslancev s prvopodpisanim Branetom Golubovićem dober. Menimo pa, da predlagana sprememba ne prinaša prave rešitve za težave, ki jih predstavljajo. Predlagajo rešitev, da se določi spremljevalca otrokom s posebnimi potrebami, ki bi pomoč potrebovali zaradi najrazličnejših primanjkljajev, ovir oziroma motenj. Mislimo, da gre za predlog, ki na hitro in všečno, predvsem pa nezadostno malo manj seznanjenim predstavlja rešitev problemov, ki jih zaznajo tako otroci, starši in stroka. Spremljevalec s srednjo izobrazbo, splošno ali nedoločno strokovno za vse primere pač ni rešitev. Veljavna zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami omogoča, da se otrokom s posebnimi potrebami poleg usmeritve v ustrezen vzgojno-izobraževalni program potrebnih prilagoditev ter pripomočkov z odločbo o usmeritvi lahko dodeli stalni ali začasni spremljevalec, ki pa predstavlja zgolj fizično pomoč, kar je v nekaterih primerih zadostno, denimo spremljevalec slepemu učencu ali dijaku, ki je vključen v izobraževalni program. Treba pa je vedeti, da imajo vrste posebnih potreb različne stopnje in odtenke in svoje zahteve, pa naj gre za avtizem, čustveno-vedenjske težave ali primanjkljaje na posameznem področju. Gre pa tudi za kombinirane motnje in ovire. O ustreznih ukrepi za premagovanje težav, ki jih sprožijo taka stanja, presoja najprej strokovnjak v vzgojno-izobraževalnem zavodu, zunanje specializirane institucije ter končno komisija za usmerjenje otrok s posebnimi potrebami, ki pripravi strokovno ciljane in učinkovite ukrepe. zgolj dodanim spremljevalcem brez specifičnih znanj otroku s posebnimi potrebami bo pač le-ta pridobil malo ali nič. Dejstvo je, da je potrebna reforma na področju izobraževanja, ki v prvi vrsti vključuje individualizacijo in personalizacijo pouka za vse vključene v sistem izobraževanja, zlasti pa dopolnitev koncepta inkluzije otrok s posebnimi potrebami. V največji meri je treba izvajati vključevanje vseh otrok v standardne šole, ki jih podpirajo z individualiziranimi pristopi. To pa pomeni možnost sobivanja dveh različnih izobraževalnih programov v isti skupini otrok ali v isti učilnici. Nedvomno bi to zahtevalo tudi kadrovske okrepitve, zaposlene, ki pa bi morali imeti ustrezno izobrazbo, s katero bi dejansko nudili otrokom s posebnimi potrebami učno, socialno-komunikativno ter nekaterih primerih tudi fizično pomoč. V razpravi na seji odbora so predstavniki Vlade Republike Slovenije povedali, da pripravljajo rešitve, ki so se dobro izkazale v izvedenih pilotnih projektih, z vključenimi specialnimi asistenti v vzgojno-izobraževalno delo, kjer so pomagali otrokom s posebnimi potrebami slediti pouku, se z njimi za krajši čas, če so rabili umiritev ali počitek, odmaknili iz razreda, nudili pomoč strokovnemu delavcu. Izkušnjo iz teh projektov je treba vključiti v zakon, ki bo tako celostna podlaga za optimalno pomoč otrokom s posebnimi potrebami, zato tega zakona v Slovenski demokratski stranki ne bomo temveč bomo počakali na obljubljeni vladni predlog letos jeseni. Hvala. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Aljaž Kovačič bo predstavil stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca. Izvolite. Hvala, podpredsednik, še enkrat za besedo. Kolegice in kolegi! Danes je žalosten dan za otroke s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji. Zaradi odločitve koalicijskih poslancev SDS, NSi, SMC in predstavnika narodnih manjših je končana pot novele zakona, s katero smo v Listi Marjana Šarca želeli omogočiti pravico do stalnega spremljevalca za vse otroke s posebnimi potrebami v času izobraževanja. Skratka, niti priložnosti ni bilo, da bi danes lahko o tej temi razpravljali in iskali dodatne rešitve. Kakšno je stanje danes? Danes so do stalnega spremljevalca za izvajanje fizične pomoči upravičeni le težje in težko gibalno ovirani otroci ter slepi otroci; ostali otroci s posebnimi potrebami, se pravi avtisti, otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, pa imajo le izjemoma omogočeno možnost do začasnega spremljevalca, se pravi začasnega in ne stalnega. Vsi, ki so kdaj delali z otroci s posebnimi potrebami, vedo, da je stalni spremljevalec ključen za njihov razvoj, saj se otrok čustveno naveže na njega in dejansko vpliva na njegov razvoj ne samo v času šolanja, ampak za celotno življenje. In zaradi tega smo v Poslanski skupini Liste Marjana Šarca menili in še danes menimo tako, da morajo vsi otroci s posebnimi potrebami, ne glede na to, ali gre za gibalno ovirane otroke ali za otroke z avtističnimi motnjami, biti obravnavani enako. In žalosti me, da očitno v tem parlamentu sedijo ljudje, ki mislijo drugače.

potrebujejo, to tudi uresničili. Ta zakon je bil pripravljen strokovno, ker ga je pripravila strokovna javnost. Pomembno je omeniti, da je bil podoben zakon, lahko rečemo enak, že vložen na koncu mandata prejšnje sestave parlamenta. Ampak zanimivo, da so ga tedaj podpirali tako Vlada Republike Slovenije, Državni svet kot tudi poslanci SMC in Nove Slovenije, ki so na odboru prispevali dejansko 12 glasov »za«. Se pravi, nihče predlogu iz leta 2018 ni nasprotoval. Najbolj zanimivo pa je to, da je leta 2018 med podpisnicami predlagatelji omenjenega zakona, za katerega pravim, da je danes enak, kot je bil tedaj, bila tudi dr. Simona Kustec, se pravi aktualna ministrica. ministrica. Leta 2018 je ta zakon podpirala, najverjetneje zato, ker so se bližale volitve in je bilo primerno, da se mogoče lažje predstavi v javnosti. Danes kot ministrica za izobraževanje, znanost in šport, ki bi še toliko bolj morala zagovarjati te otroke, pa tega zakona ne podpira. Razumi, kdor more. Tudi razprava, ki smo jo imeli pred tremi tedni na odboru, je dejansko pokazala, da so ta zakon podpirali tako strokovnjaki, starši kot tudi ostali deležniki, ki dnevno delujejo s temi otroki. Povedali so, da je zakon več kot nujen in da je tudi primeren, da bo v praksi lahko tem otrokom pomagal. Zakaj se je koalicijski glasovalni stroj s podporo posameznikov odločil, da tega zakona ne spusti v naslednjo obravnavo, da bi lahko ga tukaj še izboljšali in ga nadgradili, si lahko odgovori vsak sam. Eden izmed izgovorov koalicije je tudi bil, da bodo pripravili moderen zakon. Sam si ne predstavljam, kaj pomeni moderen zakon za otroke s posebnimi potrebami, kajti ti otroci s posebnimi potrebami

smo danes že zelo v mesecu juliju in da vsi ti strokovnjaki, starši, ki delujejo na tem področju, o tem zakonu niso vedeli popolnoma nič, se sprašujem, s kom tudi ta zakon usklajuje in v kakšni obliki bo sploh, če bo, prišel do nas v parlament. V Listi Marjana Šarca si bomo še naprej prizadevali za rešitev te problematike in za ureditev predolgo trajajočega nepravičnega stanja za otroke s posebnimi potrebami. In tudi na tem mestu napovedujemo, da bomo dejansko ponovno vložili predlog zakona, ki je več kot nujen. otroci s posebnimi potrebami ne zahtevajo nič več kot vsi drugi, hočejo le enaka izhodišča kot vsi državljani Republike Slovenije, da lahko uspejo kot vsi drugi. Hvala.

Hvala za besedo, spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovani kolegice in kolegi! Verjetno se prav vsi strinjamo, da je predlog tega zakona, ki so ga pripravili v opozicijski stranki LMŠ, imel dober namen. A žal se je zakonodajni postopek zanj zaključil, ker je zelo očitno, da vlada tega dobrega namena žal ni prepoznala. Predlog zakona bi razširil pravico do stalnega spremljevalca, tako da bi do njega bili upravičeni tudi tisti otroci s posebnimi potrebami, ki potrebujejo stalno ali začasno pomoč spremljevalca, in ne zgolj fizične pomoči. Do pravice do stalnega spremljevalca v vrtcu in šoli bi tako bili upravičeni tudi dolgotrajno bolni, slabovidni otroci, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo spremljevalca. Ti so do sedaj izjemoma upravičeni zgolj do začasnega spremljevalca, ne pa do stalne pomoči. Stalni spremljevalec bi otrokom zagotovo olajšal šolanje. Lahko bi jim pomagal tudi pri nekaterih težavah, s katerimi se ti otroci soočajo. Pristojno ministrstvo pa bi v posebnem podzakonskem aktu natančno opredelilo vlogo spremljevalca, njegove naloge in dejavnosti. Vsekakor bi spremljevalci morali biti visoko strokovno usposobljeni ljudje, ki bi otrokom znali pomagati. Predlog zakona je podprla tudi Zveza nevladnih organizacij za avtizem, ki je bila tudi pobudnica sprememb zakona. V svojem mnenju je tako zapisala, citiram: »S to spremembo bi država končno zagotovila otrokom z avtizmom strokovne, premišljene in v korist otrok v vseh vzgojno-izobraževalnih programih enake možnosti do izobraževanja, ki jim pripadajo po Ustavi, a so jim sedaj še vedno in absolutno kršene.« Sedanji predlog zakona namreč otrokom z avtizmom omogočajo le pravico do začasnega in zato vsakič do drugega spremljevalca. Žal pa, kot že rečeno, Vlada predloga zakona ni podprla z izgovorom, da je treba vsebino bolj celovito nasloviti in da je treba pripraviti nov zakon z rešitvami, ki so jih več let testirali s pilotnimi projekti. Velikokrat smo seveda že slišali to zgodbo ali pa izgovore, da bo Vlada pripravila svoj bolj celovit predlog zakona, pa vendar potem vrsto let čakamo na ustrezne rešitve. Največja škoda pa se med čakanjem povzroča ravno uporabnikom zakona, v tem primeru otrokom, ki so že predolgo prikrajšani do stalne pomoči in v neenakem položaju v primerjavi z otroki s posebnimi potrebami, ki imajo pravico do stalnega spremljevalca. Zato pozivamo Vlado, da še v tem letu pripravi ta celovit predlog zakona, saj si otroci to zaslužijo. hvala za besedo. že 8 let, ponavljam, 8 let pripravlja zakonodaja, na podlagi katere se bo otrokom s posebnimi potrebami nehalo kršiti ustavne zakonske pravice in pravice, ki gredo iz mednarodnih pogodb, ki jih je podpisala Republika Slovenija. Osem let. 598 učencev ima po podatkih ministrstva za šolstvo odobrenega začasnega spremljevalca in 39 dijakov. Vsem tem se kršijo pravice.

pa so vidni napredki teh otrok. Zakaj se povzroča ta škoda, v interesu koga in zaradi česa? Ker Ustava v 57. členu Republike Slovenije pravi: »Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se financira iz javnih sredstev. Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo.« Skladno s 14. členom iste ustave se otroku s posebnimi potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi in individualiziranega načrta, ki je pripravljen za delo s tem otrokom, ki je pripravljen na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, dodeljuje začasni spremljevalec, da so lahko v enakopravnem položaju z drugimi otroki pri spremljanju pouka. Država žal tega ne izvaja. Odgovarja šolam, ki želijo imeti spremljevalca za otroka, ker je to zakonsko določena zadeva, ki se ne izvaja odločbe o usmeritvi ne bomo izvajali, lahko pa vam po 39. členu Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, če je otrok avtoagresiven ali agresiven do drugih, zagotovimo spremljevalca v 0,25 % delovnega mesta, 0,50 ali 0,62 % delovnega mesta. Država že sedaj financira. Če bi bili ti spremljevalci visoko izobraženi, visoko, sedma stopnja, danes zaposleni, pravi država, da bi rabila 12 milijonov. Že sedaj financira te spremljevalce v nekem deležu in ta znesek je dosti manjši, ampak ne gre za to, koliko bo to koštalo. To ni vprašanje sredstev. Tukaj gre za to,

pa je napisana na podlagi zakona. Ko smo v Levici poslušali odgovore vlade, zakaj se zadeva ne naredi, povemo le tole – pozivamo vas, vlada, da dokler sistemsko ne rešite problema, vsem upravičencev zagotovite spremljevalca, začasnega, za izvajanje fizične pomoči ali kako se reče, čeprav ta spremljevalec pomaga pri socializaciji otroka, skladno z odločbo o usmeritvi in individualiziranim načrtom, na podlagi 39. člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole. To sedaj vlada že počne in ne vemo, ne razumemo v Levici, zakaj tega vsem otrokom, ki jim spremljevalec pripada, tega ne zagotovi. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan.

Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika je v obravnavo zboru predložila skupina enajstih poslank in poslancev s prvopodpisanim Vojkom Starovićem. Za dopolnilno obrazložitev Predloga sprememb in dopolnitev Poslovnika dajem besedo predstavniku predlagatelja Vojku Staroviću. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav vsem prisotnim, drage poslanke, kolegi! Predlagane spremembe in dopolnitve Poslovnika državnega zbora, ki so danes pred nami, so plod dolgotrajnih priprav in usklajevanj med poslanskimi skupinami Državnega zbora. Predlog zasleduje dva cilja. Prvi cilj je sprememba 118. člena Poslovnika, ki predlagatelju zakona omogoča, da bo s svojim predlogom razpolagal ves čas zakonodajnega postopka. Tako ga lahko umakne tudi tik pred obravnavo, česar do zdaj ni mogel storiti in je bil predlog zakona kljub zadržkom predlagatelja vseeno obravnavan Cilj je, da Državni zbor ni obremenjen s predlogi zakonov, pri katerih predlagatelj sam oceni, da so razlogi za njihov umik. Drugi cilj je poslovniška uskladitev ureditve poslanske imunitete z drugimi zakoni. Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora je ugotavljala, da obstaja določeno neskladje med Ustavo Republike Slovenije, Zakonom o poslancih in Poslovnikom državnega zbora pri ureditvi procesne imunitete poslancev Državnega zbora. Pri imuniteti gre za privilegij poslanca, da je izvzet iz uporabe posameznih pravnih predpisov, ki se sicer uporabljajo za druge državljane, vendar prvenstveni namen poslanske imunitete ni zaščita poslanca kot posameznika, temveč zaščita nemotenega dela Državnega zbora. Predlagane spremembe in dopolnitve poleg uskladitve prinašajo tudi bolj jasno razmejitev med predhodnim priznanjem imunitete, ki temelji na zahtevi pristojnega državnega organa, kadar so podani pogoji za odreditev pripora poslanca ali začetek kazenskega postopka, in naknadnim priznanjem imunitete, ki temelji na obvestilu pristojnega državnega organa. Podrobneje so opredeljene tudi bistvene sestavine, ki jih mora vsebovati zahteva oziroma obvestilo. Jasneje je opredeljena tudi dolžnost predsednika Državnega zbora glede posredovanja zahteve in obvestila Mandatno-volilni komisiji. Ključna novost pa je, da je Državni zbor obvestilo o začetku kazenskega postopka zoper poslanca, ki se na imuniteto ne sklicuje, obravnava fakultativno, torej takrat, ko obstajajo utemeljeni razlogi, da je odločanje o imuniteti potrebno za delovanje Državnega zbora. Postopek pa se izvede le, če to predlaga predsednik Državnega zbora, poslanska skupina, katere član je poslanec, na katerega se imuniteta nanaša, ali poslanec, če ni član nobene poslanske skupine. Predlagatelj mora o tem navesti razloge, s katerimi utemeljuje odločitev o naknadni imuniteti. Če nihče od upravičenih predlagateljev ne predlaga odločanja o imuniteti, Državni zbor o imuniteti ne odloča. Hvala. Hvala lepa. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika državnega zbora je kot matično delovno telo obravnavala Komisija za poslovnik. Za predstavitev poročila komisije dajem besedo podpredsedniku Borisu Doblekarju. Izvolite. BORIS Hvala za besedo, predsedujoči. Komisija za poslovnik je na 11. seji 23. 6. kot matično delovno telo obravnavala Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika državnega zbora, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo po skrajšanem postopku 25. marca predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Vojkom Starovićem. V skladu s prvo alinejo 37. člena Poslovnika državnega zbora Komisija za poslovnik obravnava Predlog poslovnika državnega zbora ter njegove spremembe in dopolnitve. V skladu s 94. členom Ustave Republike Slovenije ima Državni zbor poslovnik, ki ga sprejme z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev. V skladu s 170. členom Poslovnika Državni zbor Poslovnik državnega zbora ter njegove spremembe in dopolnitve sprejema smiselno po postopku, ki ga Poslovnik določa za sprejem zakona. Kolegij predsednika Državnega zbora je na 102. seji 20. aprila odločil, da se predlog akta obravnava po skrajšanem postopku. Na seji komisije so sodelovali predstavnik predlagatelja in predsednik Komisije za poslovnik Vojko Starović, predstavnica Zakonodajno-pravne službe, predstavnik Državnega sveta Franci Rokavec in predstavnik Vlade mag. Peter Geršak. Zakonodajno-pravna služba je predlog akta preučila z vidika njegove skladnosti z Ustavo, pravnim sistemom in zakonodajno-tehničnega vidika ter k predlaganemu besedilu ni imela pripomb. Predstavnik predlagatelja Vojko Starović je v dopolnilni obrazložitvi na kratko predstavil predlagani akt in povedal, da se predlagane spremembe in dopolnitve nanašajo na spremembe prvega odstavka 118. člena Poslovnika ter na ureditev postopkov v zvezi s poslansko imuniteto. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je predstavila pisno mnenje, predstavnik Državnega sveta Franci Rokavec je povedal, da Državni svet podpira predlagane spremembe in dopolnitve. Državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo je predstavil mnenje Vlade in povedal, da Vlada v smislu načela delitve oblasti ne more posegati v postopek in način organizacije dela Državnega zbora. V razpravi je prisotne poslance na seji podrobneje zanimalo, kaj dejansko pomeni predlagana sprememba od prvega odstavka 118. člena, v zvezi s čimer so nekateri menili, da taka sprememba ni ustrezna. V nadaljevanju komisija ni sprejela s potrebno dvotretjinsko večino glasov navzočih članov predlogov člana Levice za amandmaje komisije k 1. in 2. členu. Komisija je v skladu s 128. členom Poslovnika državnega zbora glasovala o vseh členih predloga akta skupaj in jih sprejela s potrebno dvotretjinsko večino glasov navzočih članov. Torej 11 članov je bilo navzočih, 10 za in eden proti. Ker k predlogu akta ni bilo sprejetih amandmajev, Komisija za poslovnik predlaga Državnemu zboru, da Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika državnega zbora v skrajšanem postopku sprejme v predloženem besedilu. Hvala. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Na vrsti je predstavitev stališč poslanskih skupin. Stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek bo predstavil Vojko Starović. Izvolite. hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav še enkrat! Vsak poseg v določila Poslovnika zahteva visok konsenz tako poslancev koalicije kakor tudi poslancev opozicije. Redko se zgodi, da se pod spremembo pravnega akta podpišejo vse poslanske skupine, z izjemo ene poslanske skupine. In ravno takšen predlog akta je danes pred nami. Gre za dva sklopa dopolnitev. Prvi sklop se nanaša na možnost umika predlaganega zakona iz zakonodajnega postopka. Trenutna ureditev predlagatelje zakona omejuje pri tem, da bi zakon umaknili ali ga nadomestili z novim. Po novem pa se predlagateljem omogoča, da z zakonodajnim predlogom razpolagajo ves čas postopka, in sicer na način, da ga v celoti umakne ali da ga nadomesti z drugim. Predlagana rešitev bo pomembno vplivala na zakonodajni postopek, da se ne bo po nepotrebnem obremenjeval. Drugi sklop sprememb se nanaša na spremenjeno ureditev postopka v zvezi s poslansko imuniteto, predvsem zaradi potrebe uskladitve z drugimi akti. Po novem bo Poslovnik tudi določneje urejal postopek predhodnega in naknadnega odločanja o poslanski imuniteti. Predhodno priznanje imunitete bo temeljilo na zahtevi pristojnega državnega organa, ki bo morala imeti vse predpisane sestavine, da je lahko predmet obravnave. Naknadno priznana imuniteta pa bo temeljila na obvestilu pristojnega organa. Velja pa tudi opozoriti, da bodo tako spremenjene določbe Poslovnika veljale tudi pri odločanju o imuniteti sodnika, varuha človekovih pravic in njegovega namestnika. Poslanska imuniteta ima svoj smisel in pomen. Njen namen je zagotoviti nemoteno delo parlamenta kot vrhovnega predstavniškega organa v demokratičnem sistemu, vendar ne vsakokrat in ne za vsako ceno. Imuniteta naj bo podeljena le za primere, ko pregon poslanca bistveno ovira normalno delo parlamenta, seveda ob pogoju, da ne teža ne vrsta kaznivega dejanja nista tako težki in zavržni, da bi priznanje imunitete demoraliziralo pravni red. Praviloma si težko predstavljamo, da bi poslanec počel huda kazniva dejanja, saj gre vendar za izvoljenega predstavnika ljudstva, zato bom skušal predstaviti bolj realistično možnost. Večje število posameznikov se odloči, da bo zoper nekega poslanca vložilo večje število kazenskih ovadb, recimo dvajset, ali odškodninskih tožb. Pri tem niti ni pomembno, ali so tožbe utemeljene. Tudi če vas kdo drug polije z blatom, ste še vedno vi tisti, ki ste blatni, mar ne, in to blato je treba izpirati, kar vsakomur jemlje čas in energijo. Čas, ki bi moral biti usmerjen v uresničevanje funkcije poslanca, za kar je bil izvoljen, ob zavedanju, da je obravnavanje lastnih privilegijev s strani politikov eden izmed pomembnejših pokazateljev stopnje razvitosti politične, kulturne in pravne kulture. V Poslanski skupini SAB predlagane spremembe podpiramo. Hvala lepa. Hvala lepa. Ivan Hršak bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. Izvolite. IVAN HRŠAK Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovani kolegice in kolegi! Poslovnik Državnega zbora za vse nas predstavlja ustavo v malem. Poudarjam, da to ni koalicijski akt in tudi ni opozicijski akt, kaj šele vladno gradivo. To je naša skupna mala ustava našega slovenskega parlamenta. Spremlja nas praktično na vsakem koraku in po njegovih določilih smo se dolžni ravnati. Tudi te spremembe, ki jih imamo sedaj pred seboj, niso niti koalicijske niti opozicijske. Te spremembe so rezultat skorajšnjega soglasnega konsenza nas vseh. Podpisniki in tako podporniki predlaganih sprememb so torej vse vodje poslanskih skupin tokratne sestave Državnega zbora, z izjemo Poslanske skupine Levica. Dve ključni zadevi sta vključeni v to novelo, in sicer možnost umika predloga zakona oziroma nadomestitev z novim besedilom do začetka obravnave na seji Državnega zbora oziroma do začetka obravnave na seji delovnega telesa, potem ko se je Državni zbor že seznanil z mnenjem Zakonodajno-pravne službe, mnenjem Vlade in vloženimi amandmaji; ter natančnejša ureditev procesne imunitete poslancev, sodnikov, varuha človekovih pravic in podobno. Obe predlagani rešitvi poslanci Poslanske skupine DeSUS soglasno podpiramo. Glede tako imenovane podaljšane možnosti umika predloga zakona – zdaj veljavna ureditev namreč dopušča umik do uvrstitve predloga na sklic seje Državnega zbora oziroma delovnega telesa – smo v Poslanski skupini Desus prisluhnili tudi argumentom proti takšni ureditvi. Drži njihov argument, da v takšnem primeru izdelana mnenja Zakonodajno-pravne službe, morebitni amandmaji, mnenje Vlade in tako dalje v neki meri predstavljajo dodatne obremenitve. Vendar pa potencialen umik po pridobitvi teh dokumentov zagotovo predstavlja razbremenitev zakonodajnega postopka. Tudi možnost nadomestitve predloga z novim besedilom po našem mnenju predstavlja obravnavo celovitejšega predloga, tako s sistemskega, nomotehničnega kot tudi z vidika primernosti vsebinskih rešitev. Njihove trditve – gre za predstavnike Levice –, da predlagana ureditev pomeni nižanje demokratičnih standardov, da je preprosto nevzdržna in je njen namen zgolj in samo izčrpavanje opozicijskih poslancev, pa so evidentno pretirane. Številni predlogi zakonov po javni obravnavi ostanejo v predalih na ministrstvih, četudi v tem času potekajo aktivnosti v smeri proučitve predloga tudi v naših prostorih. Naj navedem kot primer zakonodajo s področja dolgotrajne oskrbe, ki se oblikuje že desetletja, pred dnevi pa je bil formalno vložen v zakonodajno proceduro. Pa tudi sicer se proučevanje predlogov ne začne z dnevom vložitve predloga v Državni zbor; ali za nekatere pač. Glede na natančnejše ureditve procesne imunitete v naši poslanski skupini ocenjujemo predlagane rešitve kot smiselne in potrebne, saj navsezadnje odpravljajo neskladnost med Ustavo Republike Slovenije in Poslovnikom državnega zbora, na katere je opozorila tudi naša Zakonodajno-pravna služba. Ključna vsebina tega dela je ločitev med predhodnim priznanjem imunitete, ki temelji na zahtevi pristojnega državnega organa, in pa naknadnim priznanjem imunitete, ki temelji na obvestilu pristojnega državnega organa. Poslovnik državnega zbora se sprejema z dvotretjinsko večino navzočih poslancev, sestava slovenskega parlamenta je barvita in tako se Poslovnik ne sprejema samo z glasovi koalicije, ključni so opozicijski glasovi. Zato še enkrat poudarjam, kar sem navedel na začetku, Poslovnik državnega zbora ni niti koalicijski niti opozicijski akt, temveč naša parlamentarna skupna mala ustava. Vsega vanj res ne moremo zapisati, zato naj zaključim z apelom na vse poslanke in poslance ne glede na naše različne poglede, nazore dajmo stremeti k strpnemu delovanju in predvsem spoštljivo do vsakogar. Hvala. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Janja Sluga bo predstavila stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev. Izvolite.

V Poslanski skupini nepovezanih poslancev bomo Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika državnega zbora seveda podprli. Kot veste, so predlagane spremembe in dopolnitve rezultat usklajevanj med vodstvom Državnega zbora, strokovnimi službami, Zakonodajno-pravno službo in poslanskimi skupinami ter članicami in člani Komisije za poslovnik, pri čemer so ta usklajevanja trajala skoraj tri leta. Prvi sklop poglavitnih rešitev predstavlja sprememba 118. člena Poslovnika, ki bo predlagatelju zakona omogočila, da bo lahko predlog zakona umaknil ali ga nadomestil z novim predlogom tik pred obravnavo na matičnem delovnem telesu, česar do zdaj ni mogel storiti. Predpogoj za takšno odločitev pa bo seveda ocena, da za to obstajajo dovolj utemeljeni razlogi, potem ko bo praviloma že seznanjen z mnenjem Zakonodajno-pravne službe, mnenjem Vlade in seveda vloženimi amandmaji. poslanski skupini predlagano rešitev pozdravljamo, predlagatelj lahko do te točke zakonodajnega procesa že preuči mnenja in stališča do vloženega predloga in na podlagi teh oceni, da zanj ne bi dobil podpore, ali pa da ustreznih sprememb oziroma uskladitev predloga ne bi bilo mogoče doseči z amandmaji. Cilj tega je, da se razbremeni zakonodajni postopek, s čimer se nepovezani poslanci strinjamo. Drugi sklop sprememb pa se nanaša na ureditev procesne poslanske imunitete. Imuniteta predstavlja privilegij poslancev, da so izvzeti iz uporabe kazenskopravnih predpisov glede pregona, ki se sicer uporabljajo zoper vse posameznike, ki so osumljeni storitve kaznivega dejanja. Pri tem je treba opozoriti, da to izvzetje ni brezpogojno, ampak se uporablja zgolj v primerih, ko je namen zaščita nemotenega dela Državnega zbora. Treba je opozoriti, da gre v tem primeru zgolj za postopkovne spremembe. Poslovnik namreč ne ločuje postopkov, ko gre za odločanje o imuniteti na podlagi zahteve poslanca in ko gre za odločanje o imuniteti zgolj na podlagi obvestila pristojnega organa v kazenskem postopku, v katerem se je znašel poslanec. Državni zbor namreč o imuniteti odloča tudi, če se poslanec nanjo sploh ne sklicuje, in sicer na podlagi obvestila pristojnega organa, da je poslanec v priporu ali kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja z zagroženo kaznijo več kot pet let zapora. S predlagano novelo Poslovnika pa bi ločeno uredili postopek o imuniteti, ko se poslanec nanjo sklicuje, in postopek, ko se poslanec ne sklicuje na to imuniteto. Če nihče ne bo predlagal odločanja o imuniteti, Državni zbor o njej ne bo odločal. V nasprotnem primeru pa bo moral kvalificirani predlagatelj tudi utemeljiti, zakaj je odločanje o imuniteti potrebno za nemoteno delovanje Državnega zbora. zvezi s tem želimo opozoriti tudi na naš doprinos k predlaganim rešitvam. Prvotni predlog služb je predvideval, da lahko predlog za naknadno odločanje o imuniteti poda poslanska skupina, katere član je poslanec, na katerega se obvestilo nanaša, ali poslanec, na katerega se obvestilo nanaša, če ni član nobene poslanske skupine. Sedaj pa se je možnost predlaganja tega postopka v predlogu razširila tudi na predsednika Državnega zbora. Slednji predlog smo utemeljili s tem, da je predsednik Državnega zbora kot prvi poklican, da skrbi za nemoteno delovanje Državnega zbora. Poleg tega pa mora skrbeti tudi za integriteto Državnega zbora in ugled poslanske funkcije. Na podlagi navedenih argumentov bomo v poslanski skupini omenjene spremembe podprli. Obžalujemo pa, da Državni zbor ni zmogel doseči soglasja o tem, da se institut poslanske imunitete ustrezneje uredi tudi na ustavni ravni, na kar že vrsto let opozarjajo nekateri strokovnjaki. Menimo, da bi morali razmisliti o preoblikovanju tega instituta, kar pa seveda ni moč storiti s spremembami Poslovnika, temveč zgolj s spremembo Ustave. Hvala lepa. Na vrsti je Dušan Šiško, ki bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke. Izvolite. Spoštovani! Eden izmed dveh poglavitnih ciljev predloga tokratne spremembe Poslovnika je, da lahko predlagatelj predlog zakona umakne do začetka obravnave predloga zakona in ne več le do sklica seje, na kateri bo obravnavan zakon. S tem se daje predlagatelju možnost, da s predlogom zakona lahko razpolaga ves čas postopka. Predlagatelju se omogoča več avtonomije, saj v primeru, ko oceni, da obstaja razlog za umik zakona, to tudi stori, pa čeprav tik pred obravnavo. Druga sprememba se nanašana na spremembe procesne imunitete poslancev. Smiselna bi bila sprememba, ki bi vključevala materialno poslansko imuniteto pred civilno odgovornostjo, saj slednja zagotavlja prosto izražanje mnenj, predlogov in stališč brez strahu pred kakršnokoli odgovornostjo. Takšno ureditev pozna veliko število držav iz Evrope. Ustavna ureditev, ki omejuje poslansko imuniteto zgolj na izjemo od kazenske odgovornosti in ne izključuje civilne odgovornosti poslanca za izrečene besede v parlamentu, postavlja pod dvom parlamentarne demokracije. Slednja mora zagotavljati polno neodvisnost zakonodajne veje oblasti od izvršilne sodne veje oblasti. Poslanska imuniteta pred civilno odgovornostjo bi omogočila, da bi se izognili določenim političnim farsam, saj imajo poslanci širok obseg svobode govora. Z njo bi zagotovili varovalko, da bi se vzdrževal določen nivo kulturnega političnega dialoga v parlamentu. Kljub temu pa tudi udejstvovanje poslancev v vsakršnih postopkih lahko bistveno ovira delovanje parlamenta, saj privede do tega, da poslanec ne more opravljati svojih nalog v parlamentu. Ovire pri delovanju se vidijo predvsem v tem sklicu, kjer je vsak glas pomemben in težave pri delovanju lahko nastanejo tudi že zaradi bolniških odsotnosti na kritični dan. Odločitve parlamenta so namreč tako pomembne za državo, da je za njihov sprejem nujno treba zagotoviti optimalne pogoje svobodnega in konstruktivnega izražanja mnenj poslancev. dobil besedo Boris Doblekar, ki bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvolite. Hvala, predsedujoči! Pri tej spremembi in dopolnitvi Poslovnika državnega zbora gre za dve spremembi in pa za eno dopolnitev. Imuniteta na splošno pomeni pravico oziroma privilegij posameznika, da je izvzet iz uporabe posameznih pravnih predpisov, ki se sicer uporabljajo zoper druge osebe. Temeljni namen poslanske imunitete je, da se parlamentu kot najvišjemu predstavniškemu telesu v državi omogoči neodvisno in nemoteno delo ter zagotovi pogoje za polno in svobodno delovanje njegovih članov pri izvajanju funkcije, v katero so bili izvoljeni. Vse sodobne ustave zato praviloma priznavajo poslansko imuniteto kot jamstvo pravne varnosti in neodvisnosti poslanca pri opravljanju njegove funkcije. Osnovni cilj predlaganih sprememb in dopolnitev Poslovnika je zato določnejše razlikovanje med postopkom tako imenovanega predhodnega odločanja o poslanski imuniteti iz drugega odstavka 83. člena Ustave in postopkom tako imenovanega naknadnega odločanja o poslanski imuniteti iz tretjega odstavka 83. člena Ustave, saj gre za dve različni situaciji, ki zahtevata drugačno in podrobnejšo poslovniško ureditev samega postopka odločanja Državnega zbora o poslanski imuniteti. Predlagane spremembe in dopolnitve Poslovnika uvajajo jasnejšo, preglednejšo in ustreznejšo pravno ureditev obeh postopkov odločanja o poslanski imuniteti, v katerih Državni zbor obravnava zahtevo pristojnega državnega organa za dovolitev pripora zoper poslanca oziroma za dovoljenje Državnega zbora za začetek kazenskega postopka zoper poslanca in obvestilo pristojnega državnega organa o ureditvi pripora zoper poslanca oziroma obvestilo o začetku kazenskega postoka zoper poslanca. Predlog uvaja novo ureditev postopka obravnave obvestila pristojnega državnega organa o teku kazenskega postopka zoper poslanca in ustrezneje od veljavne poslovniške ureditve uresničuje ustavno določbo iz tretjega odstavka 83. člena. Dopolnitev Poslovnika se predlaga tudi v delu, ki se nanaša na imuniteto sodnika ter varuha človekovih pravic ali njegovega namestnika, saj sta predmet procesne imunitete sodnika odreditev pripora in vodenje kazenskega postopka; glede varuha ali njegovega namestnika pa le pripor. Zaradi predlaganih sprememb v zvezi z imuniteto poslancu, ki ločujejo med postopkom v zvezi z zahtevo in postopkom v zvezi z obvestilom pristojnega državnega organa, je potrebna dopolnitev, ki jasno določa, kateri postopek v zvezi z imuniteto poslancu pride v poštev v primerih odločanja o imuniteti sodnika, varuha in namestnika varuha. Predlagana sprememba prvega odstavka 118. člena pomeni, da bo lahko predlagatelj umaknil predlog zakona iz zakonodajnega postopka oziroma ga nadomestil do začetka prve obravnave predloga zakona na seji Državnega zbora oziroma do začetka druge obravnave predloga zakona na seji matičnega delovnega telesa, se pravi potem, ko bo praviloma že seznanjen z mnenjem Zakonodajno-pravne službe, mnenjem Vlade, vloženimi amandmaji in tako dalje. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke bomo predlagane spremembe Poslovnika državnega zbora podprli, saj smo pri teh spremembah tudi aktivno sodelovali. Hvala lepa. Hvala lepa. Na vrsti je mag. Marko Koprivc, ki bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvolite, Hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika državnega zbora, ki ga danes obravnavamo, prinaša dve pomembni vsebinski rešitvi. Prva se nanaša na spremembe Poslovnika v zvezi z imuniteto poslanca. Po novem bo Poslovnik predvidel dva ločena postopka, in sicer tako imenovani predhodni oziroma naknadni postopek odločanja Državnega zbora o imuniteti poslanca. Odvisno od tega, ali bo šlo za zahtevo pristojnega organa za dovolitev pripora oziroma za dovolitev začetka kazenskega postopka, ali pa bo šlo za obvestilo pristojnega organa o priporu oziroma začetku kazenskega postopka. Postopki v zvezi z imuniteto poslancev bodo racionalizirani na način, da bosta Mandatno-volilna komisija in Državni zbor o tovrstnih zadevah ažurno odločala, vendar le v tistih primerih, ko bo to po Ustavi in Poslovniku nujno potrebno in smiselno; ne pa v vseh primerih, kot je to veljalo do sedaj. Nova ureditev postopka v zvezi z imuniteto poslanca se bo v nekaterih poslovniških določilih smiselno uporabljala tudi v morebitnih postopkih odločanja o imuniteti sodnika ter varuha človekovih pravic oziroma njegovega namestnika. Druga sprememba Poslovnika pa daje možnost predlagatelju zakona, da le-tega umakne ali nadomesti z novim predlogom do začetka prve obravnave zakonskega predloga na seji Državnega zbora oziroma do druge obravnave zakonskega predloga na seji matičnega delovnega telesa, seveda ob pogoju, da o njem predhodno ni bila opravljena splošna razprava na seji Državnega zbora. Namen te spremembe je zlasti v tem, da se predlagatelju zakona omogoči umik ali nadomestitev besedila tudi po tem, ko je že sklicana seja Državnega zbora oziroma seja matičnega delovnega telesa, na kateri naj bi bil predlog zakona obravnavan, naknadno pa so bile nanj podane tehtne vsebinske pripombe, ki pa jih tudi z morebitnimi dopolnili k členom predloga zakona ni mogoče upoštevati oziroma jih upoštevati v zadostni meri. Zato bo predlagatelj zakona imel možnost zakonski predlog umakniti iz zakonodajnega postopka oziroma ga nadomestiti z novim predlogom, ki bo vseboval seveda ustrezne rešitve oziroma odgovore na predhodno izpostavljene pripombe. Predlagane spremembe in dopolnitve Poslovnika državnega zbora v Poslanski skupini Socialnih demokratov ocenjujemo kot koristne in potrebne, zato jim bomo dali tudi soglasno podporo. Je pa dejstvo, da nas v bližnji prihodnosti čakajo še nekatere nujne spremembe Poslovnika, nenazadnje vsaj glede postopka za sprejem avtentične razlage zakona, za katerega je Ustavno sodišče nedavno odločilo, da ni v skladu z načelom delitve oblasti ter načelom neodvisnosti sodnikov, zato je tudi ta v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije. Hvala lepa. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Dr. Matej Tašner Vatovec bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Izvolite. hvala, podpredsednik. Če začnemo morda z genezo tega predloga. Komisija za poslovnik je pred kar nekaj časa že ustanovila delovno skupino, zato da razreši vprašanje imunitete, tisto, kar je tudi kolega Starović na začetku izpostavil v imenu predlagatelja. Ta delovna skupina je te predloge zelo na hitro pravzaprav potrdila oziroma se strinjala s temi spremembami; in to je bil tudi namen, in sicer da se z novelo Poslovnika razreši vprašanje imunitete. A na predlog nekoga je prišel v to novelo tudi ta člen glede predčasnega umika oziroma nadomestila zakona, s katerim imamo v Levici probleme, zato nismo te novele Poslovnika sopodpisali. Komu je namenjen institut umika predloga zakona iz postopka? Predvsem vladam. Ne govorim o tej vladi, ne govorim o prejšnji vladi, govorim o katerikoli vladi, tudi o prihodnji, če želite. Vsaka vlada do zdaj je v Državni zbor poslala tak zakon, ki ga ni bilo mogoče popraviti z amandmaji. Usoda teh zakonov je bila, da so pač ostajali v predalih, kot se temu reče. To je problematično z več vidikov. Prvi je čisto iz dela Državnega zbora. Zakon, ki pride v Državni zbor, ki je slab, ga seveda vsaka poslanska skupina prebere, obdela, skuša popraviti z amandmaji, se pač na ta zakon pripravi. Prišli bomo do situacije, da bo prišlo do druge obravnave na matičnem delovnem telesu, pa bo vlada rekla – okej, dobro, zdaj pa se ne bomo tega šli, bomo to umaknili. Vse delo poslancev, strokovnih sodelavcev in tudi uslužbencev Državnega zbora, Zakonodajno-pravne službe, ostalih je šlo v tem trenutku v nič. To je obremenjevanje dela Državnega zbora. Še hujši scenarij je pa to, da bi vlada tak zakon nadomestila s popolnoma drugačnim besedilom. Bili bi v situaciji, ko bi pač morali pripravljati v nekem zelo kratkem času amandmaje za amandmaje odbora in v bistvu pod neko časovno presijo skušati preveriti ta spremenjen zakon. Ob vsej mašineriji, ki jo imajo vlade na voljo, od pravnih služb na ministrstvih do vladne službe za zakonodajo, je seveda vprašanje, zakaj sploh pride do takšnih zakonov. Kako lahko ena vlada pošlje v državni zbor zakon, ki je slab po njenih lastnih ocenah in potem seveda tudi po ocenah državnega zbora, ki ga ni mogoče popraviti? Zakaj pridemo do takšnih situacij? Druga stvar pri tem vprašanju je – Čemu služi javna obravnava? Javna obravnava je nek instrument, ki bi moral seveda v prvi vrsti vladi pomagati pri pisanju zakonov, pri tem da ji strokovna javnost v prvi vrsti poda konkretne pripombe in predloge. Ampak žal javna obravnava in spet ne govorim samo o tej vladi, ampak o vseh vladah do sedaj – se prepogosto izrablja in tudi zlorablja. Ko se podajo predlogi k členom, se velikokrat zgodi, da v državni zbor pride zakon, ki je bistveno drugačen od tistega, ki je bil v javni obravnavi. Izgovor, da je treba uvesti ta mehanizem, da se do začetka obravnave lahko umakne zakon, je po moje neustrezen, ker imamo nek osnovni demokratičen mehanizem, da se takega zakona znebimo, to je preprosto glasovati proti. Ne pa da vsakokratna vlada in seveda vladajoča koalicija ne želi glasovati proti vladnemu zakonu. Ali pa poslovniški mehanizem, in sicer da se izglasuje, da takšen zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo. In s tem je stvar rešena, zakonodajni postopek nepretirano obremenjen in se lahko zakon popravi oziroma pošlje nov predlog zakona. Velikokrat smo videli, da se raje, kot da bi se poslužili teh poslovniških in demokratičnih mehanizmov, vsakokratna večina potem odloči, da ta zakon na tak ali drugačen, seveda poslovniško dopusten način spravi z dnevnega reda in mize in potem tam vegetira do zaključka mandata oziroma mandatne dobe Državnega zbora, ker potem seveda avtomatsko propade. propade. S tega vidika, ker je v tej noveli Poslovnika ta vrinjen člen, ta člen o umiku oziroma nadomestitvi predloga, v Levici te novele ne moremo podpreti, glede imunitete pa vsekakor to rešitev podpiramo. Hvala lepa. Mihael Prevc bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Izvolite. Spoštovani podpredsednik, hvala lepa za besedo. Spoštovani poslanke in poslanci! Predlog omogoča, da bo lahko predlagatelj umaknil predlog zakona iz zakonodajnega postopka oziroma ga nadomestil z novim predlogom do začetka druge obravnave predloga zakona na seji matičnega delovnega telesa oziroma do začetka prve obravnave predloga zakona na seji Državnega zbora v primeru splošne razprave. Po veljavi ureditvi to lahko stori le do uvrstitve predloga zakona na sklic seje Državnega zbora oziroma matičnega delovnega telesa. V Predlogu sprememb in dopolnitev Poslovnika državnega zbora pa je tudi ureditev glede poslanske imunitete. Ustava razlikuje med dvema oblikama procesne poslanske imunitete. Poslanska imuniteta, pri kateri je začetek kazenskega pregona mogoč samo, če ga Državni zbor izrecno dopusti, zahteva predhodno odločanje Državnega zbora o imuniteti pred pregonom, za milejša kazniva dejanja, za katera je predpisana kazen zapora do vključno pet let, če se na imuniteto sklicuje. In poslanska imuniteta, pri kateri se kazenski pregon lahko nemoteno prične, Državni zbor pa lahko imuniteto prizna naknadno in s tem kasneje prepreči potek pregona. Mogoče je naknadno odločanje Državnega zbora o imuniteti po začetku pregona. Za hujša kazniva dejanja, za katera je predpisana kazen zapora nad 5 let, in za vse primere, ko se poslanec ne sklicuje na imuniteto. Zaradi različnih potekov pri obeh oblikah procesne imunitete je treba tudi v Poslovniku postopek za obe obliki različno in ločeno urediti. Novela prinaša predvsem na novo oblikovan postopek glede naknadnega odločanja Državnega zbora o imuniteti. Predstavitev prenovljenih postopkov, prvi primer, predhodno odločanje Državnega zbora o imuniteti. Pristojni državni organ pošlje zahtevo za dovolitev pripora ali za dovolitev začetka kazenskega postopka predsedniku Državnega zbora. Predsednik to posreduje Mandatno-volilni komisiji. Mandatno-volilna komisija lahko Državnemu zboru predlaga, da imuniteto prizna ali pa ne. Praviloma se šteje, da je priznanje imunitete lahko nujno potrebno za opravljanje poslanske funkcije v primeru, ko namerava pristojni državni organ poslanca pripreti ali ko ga je že priprl, ne pa tudi v primeru, ko namerava proti njemu zgolj začeti kazenski postopek ali ko ga je že začel. Enako Poslovnik določa tudi že sedaj. In končno odločitev sprejme Državni zbor. drugi primer, naknadno odločanje o imuniteti. Pristojni državni organ pošlje predsedniku Državnega zbora obvestilo o priporu ali začetku kazenskega postopka. Predsednik to posreduje Mandatno-volilni komisiji. Predsednik Državnega zbora z obvestilom seznani poslansko skupino, katere član je poslanec, na katerega se obvestilo nanaša. Predsednik Državnega zbora ali poslanska skupina, katere član je poslanec, lahko zahteva, da to obvestilo obravnava Državni zbor. MVK lahko Državnemu zboru predlaga, da imuniteto naknadno prizna ali pa ne. Praviloma se šteje, da je priznanje imunitete lahko nujno potrebno za opravljanje poslanske funkcije v primeru, ko namerava pristojni državni organ poslanca pripreti ali ga je že priprl, ne pa tudi v primeru, ko namerava proti njemu zgolj začeti kazenski postopek ali ko ga je že začel. Enako Poslovnik določa že sedaj. Končno odločitev sprejme Državni zbor. Če Državni zbor naknadno prizna imuniteto poslanca, se kazenski postopek proti njemu ne sme več voditi oziroma se priprti poslanec takoj spusti na prostost. In začasna odločitev ob primeru s takojšnjim učinkom. Mandatno-volilna komisija bo po novem lahko v vsakem primeru takoj odločala tudi o priznanju imunitete glede pripora že ob zahtevi za dovolitev pripora. Po dosedanji ureditvi je bilo to mogoče šele v primeru, ko je poslanec že bil v priporu. Odločitev tako, kot do sedaj, učinkuje takoj, Državni zbor pa jo lahko kasneje tudi spremeni. Glede na različno naravo obeh oblik procesne imunitete je prav, da se postopek pri vsaki od njiju uredi ločeno. Tako se bo doseglo bolj jasno in predvidljivo ureditev pri postopanju pri vsakem primeru. Sprememba, ki podaljšuje rok, v katerem je mogoč umik predloga zakona, zmanjšuje pomembno administrativno obremenitev znotraj zakonodajnega postopka ter posledično birokratsko olajšuje delo Državnega zbora. Predlog bomo zato podprli. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ker k Predlogu sprememb in dopolnitev Poslovnika Komisija za poslovnik ni sprejela nobenega amandmaja in ker amandmaji h končni določbi niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo. Odločanje o Predlogu sprememb in dopolnitev Poslovnika državnega zbora bomo v skladu s časovnim potekom seje opravili jutri, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina treh poslancev s prvopodpisanim Zmagom Jelinčičem Plemenitim. Predlog zakona je na 29. seji 4. 5. 2021 obravnaval Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide kot matično delovno telo. Ker po končani obravnavi odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Najprej dobi besedo Jurij Lep, ki bo predstavil stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev. Izvolite. Najlepša hvala za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovani kolegice, kolegi, lep pozdrav še enkrat! V Poslanski skupini Slovenske nacionalne stranke so predlagali, da bi kot državni praznik uvedli 13. maj v spomin na prvi spopad z agresorjem na slovenskih tleh. Z njim bi se spomnili 13. maja 1941, ko so se trije vodilni tigrovci na Mali gori pri Ribnici spopadli z italijansko vojsko. Temu predlogu v Poslanski skupini nepovezanih poslancev nasprotujemo. Menimo namreč, da niti ni utemeljen niti ni podprt z zgodovinskimi dokaznimi dejstvi, saj ne ustreza ugotovitvam zgodovinske stroke. Če že, se nam bolj primerna zdi obeležitev 6. septembra 1930, ko so v Bazovici padli štirje bazoviški junaki. Ti so bili prve kolektivne žrtve v neenakem boju proti fašizmu. Ta dogodek lahko simbolično poveže odpor proti fašizmu in njegove žrtve, ob katerih se je takratna svobodoljubna svobodoljubna Evropa v polni meri zavedala fašistične nevarnosti in nujnosti odločnega ter povezanega boja za njeno izkoreninjenje. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev se zavedamo zgodovinskega pomena TIGR-a, a bi o datumu praznika, posvečenega tej organizaciji, morali doseči široko soglasje s ciljem, da praznik ne bi znova vnašal delitve, o tem pa bi se morala izreči tudi zgodovinska stroka. Hkrati pa nasprotujemo temu, da dosedanjo praznino neobeleženega spopada na Mali gori, od katerega je minilo natanko 80 let, za lastno računico izkoriščajo nekateri, ki jim ni po godu, kako so se zgodovinska dejstva kasneje tudi razpletla. 13. maja 1941 je v resnici šlo za napad domačih ljudi na slovenske upornike proti okupatorju. To pa nikakor ne more imeti kakovosti in oznake državnega praznika. To niti ni bil dan prvega oboroženega spopada z okupatorjem na slovenskih tleh, saj se je pred tem okupatorju upirala že stara jugoslovanska vojska. Zato menimo, da gre za napačen predlagan datum, ki je namenjen predvsem preoblikovanju zgodovine ter razvrednotenju in zmanjševanju pomena Osvobodilne fronte in antifašističnega boja v Sloveniji. Predlagan praznik bi ustvarjal polemike v zvezi s praznikom 27. aprila, ko praznujemo dan upora proti okupatorju. Zaradi tovrstnih vladnih poskusov spreminjanja oziroma potvarjanja polpretekle zgodovine se nekateri vidni predstavniki naše države niti niso udeležili letošnje osrednje državne proslave na Mali gori nad Ribnico. Na državno proslavo niso bili povabljeni predstavniki Zveze združenj borcev za vrednote NOB, tako da proslava ni izražala dolžnega spoštovanja tistim, ki so odločilno prispevali k zmagi v 2. svetovni vojni na naših tleh. Na proslavi ni bilo slišati niti ene same besede o Osvobodilni fronti. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev se zavzemamo za ohranjanje pomena osvobodilnega partizanskega boja, ki nam je prinesel mir, prinesel nam je svobodo, prinesel nam je solidarnost, prinesel pa je tudi podlago za ustanovitev naše države, v kateri danes živimo. Nasprotujemo pa kakršnimkoli poskusom potvarjanja zgodovine. Narod, ki ne spoštuje svoje zgodovine, namreč nima prihodnosti. Le zavedanje o lastni zgodovini, njenih dobrih in slabih plateh je lahko temelj prijazne in spoštljive družbe ter prihodnosti, ki vseh nas, posebej pa mlajših generacij, ne bo obremenjevala z delitvami. Danes se soočamo z drugačnimi izzivi in drugimi nevarnostmi, ki vsak dan zahtevajo presojanje, kaj je prav in kaj ni prav. Pri tem je za pravilno odločitev pomembno zavedanje, da moramo pri upravljanju države zasledovati cilje in politike, ki stavijo na dolgoročno stabilnost in blaginjo državljanov, ščitijo naše temeljne pravice in svoboščine ter krepijo ugled Slovenije v mednarodni skupnosti. Zato smo prepričani, da je danes ponovno nastopil čas za poenotenje slovenskega naroda, ki mora združevati vse državljane, ki jim ni vseeno, kam gre ta država, ki jim ni vseeno, kam gre ta svet, ki jim ni vseeno, kam nas vodi oblast. Hvala lepa. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke bo predstavil Dušan Šiško. Izvolite. DUŠAN ŠIŠKO TIGR je organizacija, ki je bila prva protifašistična organizacija na svetu. Kratica TIGR pomeni Trst, Istra, Gorica, Reka. TIGR je združeval protifašistične borce na ozemlju celotne dežele Primorske, to se pravi od Bovca pa do zadnjega primorskega otoka, do Lošinja. Na tem ozemlju so se zbirali protifašisti in že leta 1927 ustanovili organizacijo TIGR, ki je združevala slovenske domoljube, ki jim ni bilo vseeno, da italijanski fašistični škorenj tolče po naših ljudeh. TIGR je bil ustanovljen na Nanosu leta 1927. Treba je povedati, da so se 13. maja 1941 prvi z orožjem uprli italijanskim fašistom, in sicer na Mali gori pri Ribnici. Do danes, 80 let po tem dogodku, ki ga danes hočemo obeležiti kot državni praznik, do danes TIGR ni imel svojega mesta v slovenski zgodovini. Dejstvo je, da TIGR ne ločuje in ne izključuje. TIGR združuje vse Slovence, ki jim je nekaj do slovenske zgodovine, do tega, da smo lahko ponosni na 13. maj, ko se je tigrovec prvi uprl fašistom. Mislim, da je to simbol domoljubja, in to je simbol, na katerega ne smemo pozabiti. Mnogo tigrovcev se je priključilo narodnoosvobodilnemu boju in so v njem tudi sodelovali, vendar organizacijo so brisali iz slovenskega spomina. Žalostno je, da se že nekdaj želelo deliti slovenski narod, in žalostno je, da nekateri želijo deliti slovenski narod tudi sedaj. Treba pa je povedati, da naš predlog zasleduje cilj, da ne bo dela prost dan, da gospodarstvo ne bo v ničemer obremenjeno. Gre le za simboliko in tukaj ni nobene želje, da se bi kakorkoli zmanjševal pomen narodnoosvobodilnega boja. Slovenci moramo enkrat narediti nekaj in sprejeti nek datum kot praznik, ki bo dvignil naš nivo. Res pa nas žalosti, da zgodovinarji o TIGR-u govorijo le pristransko. Namesto da bi bili ponosni na nekaj, kar imamo, česar nima noben drug narod v Evropi; in naredili korak k objektivnemu zgodovinskemu dejstvu, hočejo pohoditi takšne svetle trenutke naše zgodovine. Ker zakon na matičnem delovnem telesu ni bil potrjen, se je s tem pokazalo, kdo ceni slovensko zgodovino, kdo je ponosen na dejanje TIGR-a, kdo je tisti, ki ga ni sram slovenske zgodovine. Hvala lepa. Marijan Pojbič bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvoli. MARIJAN

Spoštovani! V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih, ki je bil obravnavan na Odboru za delo, družino in socialne zadeve in invalide, podprli. Predlagateljeva namera je obeležiti prvi spopad z okupatorjem na ozemlju Slovenije, ki je potekal 13. maja 1941 na Mali gori pri Ribnici med fašisti in takratnimi vodilnimi predstavniki TIGR. Temelj predloga je zgodovinska resnica, dogodek pa je pomenil velik korak v prizadevanjih Slovencev po avtonomnosti, zato si še kako zasluži biti umeščen med državne praznike. Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke vedno v ospredje postavljamo simbole in obeležja, ki združujejo, takšen je tudi TIGR. Na Odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide smo se naposlušali ideologije tistih, ki vseskozi nasprotujejo zgodovinski resnici in so jo na vse možne načine poskušali prilagoditi, podrediti ali celo na ideologiji graditi svoj politični kapital. To je nedopustno in deli naše državljanke in državljane Republike Slovenije. V Slovenski demokratski stranki na takšen diskurz ne pristajamo in vedno znova in znova poudarjamo, da zgodovinske resnice ni mogoče prilagajati, je niti spreminjati; njena interpretacija pa je v pristojnosti zgodovinarjev in nikakor določenih političnih skupin, ki še vedno upajo, da bodo na podlagi ideološkega pristopa obdržali svoj privilegiran položaj v naši družbi ter s podtikanji, politikantstvom in zavajanji še naprej delili naše državljanke in državljane. Treba se je zavedati, da je zgodovina sestavni del naše družbe, našega vsakdana, naše kulture, zato se jo je treba spominjati, hkrati pa svojo prihodnost graditi na točkah, ki nas povezujejo in ne delijo. Imamo svojo državo, drago nam domovino Slovenijo; in imamo še izjemno veliko dela, da jo dogradimo, jo cenimo in skupaj naredimo boljšo. Če bi se vsi, katerim so ljudje zaupali svoj glas, zavedali dragocenosti lastne države, bi prepustili zgodovinska dejstva zgodovinarjem, mi pa bi se poenotili v prihodnosti in pripadnosti s svojimi simboli, kot so slovenska zastava, slovenski grb, slovenska himna in samostojna država Republika Slovenija. TIGR je organizacija, ki nikogar ne deli, nas zaradi svojih zgodovinskih dejstev povezuje in združuje ter je pomemben mejnik v naši polpretekli zgodovini. In prav zaradi tega smo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke predlog zakona na Odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide tudi podprli. Hvala lepa. Na vrsti je mag. Marko Koprivc, ki bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvolite, imate besedo.

sprejema, je prav, da obstaja glede upravičenosti določenega praznika najširši možen konsenz, pa najsibo to med državljankami in državljani, med strokovno javnostjo, med politiko in predvsem med tistimi, ki jih ta praznik na nek način najbolj tangira. Pri tem konkretnem poskusu vzpostavitve novega praznika, ki naj bi bil praznik TIGR-a, čeprav ga sama organizacija TIGR ni podpirala, nič od tega seveda ni držalo. Šlo je pa za eno zelo jasno intenco. Šlo je za to, da je poskušala širša vladna koalicija – namreč prvopodpisani so bili predstavniki stranke SNS, za katere vemo, da to vlado podpirajo – na nek način izničiti ali pa spremeniti zgodovinska dejstva, spremeniti vlogo Osvobodilne fronte in narodnoosvobodilnega boja pri borbi proti nacizmu in fašizmu, za katerega vemo, da je eden največjih zla tega človeštva. Enostavno so poskušali spremeniti zgodovino Republike Slovenije. To počenjajo ves čas. To je samo eden izmed poizkusov. Na to seveda nikakor ne moremo in ne smemo pristati. Kar je pa najbolj absurdno, ponavljam še enkrat, namreč jaz sam in naša stranka organizaciji TIGR pripisuje zelo velik pomen pri borbi zoper fašizem, ampak, spoštovani kolegice in kolegi, sama organizacija TIGR je bila mnenja, da ta datum ni primeren za obeležitev te organizacije, da gre dejansko za zgodovinsko netočen datum, da ne gre za datum, ki bi kakorkoli pomembno vplival na upor proti fašizmu in nacizmu. Jasno je, spoštovani kolegice in kolegi, kaj je bil vaš namen. Kot že rečeno, izničenje pomena narodnoosvobodilnega boja in partizanskega boja. Isto leto ste – le zakaj – čudežno tudi na Mali gori organizirali proslavo ob obletnici Osvobodilne fronte, proslavo, kjer niso smeli plapolati partizanski prapori, kamor ni bila povabljena Zveza borcev; proslavo, kjer niste z besedo omenili tega, kdo je bil zaslužen za osvoboditev Republike Slovenije nad nacifašizmom. Na srečo je v Državnem zboru na odboru prevladal razum in seveda tovrstna provokacija ni dobila potrebne večine. Je pa to revidiranje zgodovine zelo zaskrbljujoče. Enako kot delate za leta 1941–1945, delate tudi za leto 1991. Državljanke in državljani so za davkoplačevalski denar dobili pred dnevi v poštne nabiralnike izrazito politično motivirano brošuro, kjer prikazujete leto 1991 izrazito pristransko in pripisujete pomen za osamosvojitev zgolj prijateljem Ivana Janeza Janše, kar je zgodovinsko netočno in nesprejemljivo. Socialni demokrati se bomo borili tudi v prihodnje za zgodovinsko resnico, borili se bomo, da ostanejo vrednote antifašizma in antifašizem kot eden od temeljev slovenske državnosti, in ne bomo pristajali na to, da bo kolaboracija enaka uporu. Ni in nikoli ne bo. Hvala lepa. Hvala lepa.